Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 115 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika, te da imamo uslove za potreban

što pre razmotri predloge zakona iz dnevnog reda ove sednice.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.Kao n i r e d:Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;Predlog zakona o visokom obrazovanju.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu

poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iPredlogu zakona o visokom obrazovanju.Pre nego što dam reč ministru, želim da vas obavestim da ste primili ostavke narodnih poslanika prof. dr Milovana Bojića Aleksandre Đurović na funkciju narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavki nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata

na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima prof. dr Milovanu Bojiću i Aleksandri Đurović, danom podnošenja ostavke.Saglasno

obraćanju daću samo glavne crte ovih novih zakona koji obuhvataju sistemske promene u prosveti i visokom obrazovanju.Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je nešto što se nastavlja na važeći zakon, koji je donet 2009. godine, a koji pak ima korene iz 2003. godine. Iznad ovog predloga zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pristupilo se sa ciljem da se koncepcija razvoja celokupnog sistema obrazovanja i vaspitanja prilagodi uslovima uslovima koji se odvijaju u procesu u Republici Srbiji.Naime, zadržane su tendencije koje su iskazane u važećem zakonu, a koje su usmerene ka opštem razvoju, unapređivanju i transformaciji obrazovanja i vaspitanja u skladu sa potrebama društva, ostvarivanju uslova za realizaciju punih kapaciteta i potencijala svakog pojedinca, uz poštovanje tradicionalnih vrednosti našeg obrazovanja i vaspitnog sistema, istovremeno uvažavajući potrebu za inovacijama, usaglašavanjem, prihvatanjem tendencija razvoja i evropskog i drugih razvijenih sistema školstva.Predlog zakona omogućuje da se sistematični i racionalni pristup promena obrazovno-vaspitnog sistema sagleda sveobuhvatan proces, od početka do kraja preduniverzitetskog obrazovanja, postizanje optimalnih rezultata u svakoj od etapa obrazovanja i vaspitanja, bilo da je u pitanju obrazovanje i vaspitanje za nastavak školovanja ili za stupanje u proces rada.Osnovni razlozi za donošenje ovakvog zakona su usklađivanje sa novim propisima radi nesmetanog funkcionisanja sistema obrazovanja i vaspitanja s obzirom da je u međuvremenu nastupilo dosta izmena i dopuna Zakona o visokom, Zakona o prekršajnom, Zakona o radu, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru kao i da je 2015. godine zaključen poseban kolektivni ugovor za zaposlenim i srednjim školama i domovima učenika, te da je doneta Strategija obrazovanja u Srbiji do 2020. godine.Iskustva zaposlenih i učeni problemi u praksi te je procena zaposlenih o potrebi donošenja novog zakona i važnim segmentima gde je potrebno da se urede na drugačiji način od postojećeg zakona sveobuhvatno ankete su za to poslužile u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji.Korišćenja primera dobre prakse, iskustva utvrđena na osnovu komparativne analize obrazovno-vaspitnih sistema u državama u okruženju, kao i u drugim državama koje pokazuju dobre rezultate na relativno jakim svetskim proverama i analizama. Novim zakonom se nude nova rešenja koja trebaju da doprinesu povećanju odgovornosti svih ključnih faktora, učesnika u obrazovno-vaspitnom sistemu na unapređivanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, na povećavanju efikasnosti svih nivoa sistema i ostvarivanju veće ekonomičnosti.Neka od najvažnijih rešenja sistemskog zakona o vaspitanju su nedefinisanje opštih principa, ciljeva, ishoda i kompentencija, odnosno definisanje ključnih kompentencija za celo životno učenje i opštih međupredmetnih kompentencija radi usklađivanja postavljenih principa, ciljeva, kompentencija, ishodima evropskih zemalja koje imaju visoka postignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja, ali i sa Strategijom razvoja do 2020. godine, kao i uspostavljanje novih i izmenjenih mehanizama radi njihovog osiguravanja kroz kvalitet obrazovno-vaspitnih programa, uređenje nacionalnog okvira obrazovanja i vaspitanja koji je osnov i daje samo smernice za dalju izradu planova i programa nastave i učenja, samovrednovanje, praćenje, nezavisno vrednovanje rada nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i sekretara, kao i rada celokupne ustanove na osnovu definisanih standarda kvaliteta i kvaliteta obrazovno-vaspitnih procesa.Uređivanjem upisne politike u skladu sa najboljim interesima ostvarenja prava deteta je učenik, a upis deteta u predškolsku ustanovu prema mestu prebivališta, upis preraslog deteta u razred koji odgovara njegovom obrazovnom, a ne uzrasnom nivou, definisanje jasne razlike između obaveznih, izbornih, fakultativnih aktivnosti, a u skladu sa tim je uveden i novi pojam „vreme koje dete provodi u školi“, umesto opterećenje učenika.Preciznije i jasnije stručno profilisanje poslova Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, kao i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je u cilju poboljšanja celokupnog kvaliteta obrazovanja. Izmene odredbi koje se odnose na Nacionalni prosvetni savet i Savet za stručno obrazovanje i vaspitanje odraslih tako što će ova tela se urediti na efikasniji način, kako u pogledu nadležnosti i vrste poslova, rokova za postupanje, tako i u pogledu sastava, broja članova i organa koja ih imenuju. Izbor članova imenuje Vlada u dužini mandata od četiri godine, smanjen je broj članova. Nadležnost postaje savetodavna i definisane su obaveznosti saradnje i pripreme zajedničkog objedinjenog mišljenja prilikom razmatranja pitanja koja su u nadležnosti oba saveta, čime se povećava njihova efikasnost, proširuje se autonomija svake ustanove u skladu sa Strategijom razvoja i obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. To su tzv. pedagoške autonomije, autonomije nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, uz istovremeno definisanje odgovarajuće odgovornosti svih aktera koji učestvuju u ustanovi, u radu i koji kvalitetno rade da bi stekli tu dodatnu autonomiju.Uvođenjem novog modernog jedinstvenog informacionog sistema prosvete, da ne nabrajam šta će sve to doneti, mislim da je to opšte poznato, a takođe i uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja koji će imati svaki upisani učenik još od predškolskog obrazovanja do kraja studija. informacioni sistem prosvete će biti usavršen i davaće jasne odgovore ukupnom građanstvu o kvalitetu i svim drugim vrednostima svake ustanove.Jasno definisanje odgovornosti i nadležnosti direktora ustanove i svih zaposlenih, uređivanje sastava, nadležnosti, odgovornosti organa upravljanja ustanove, uvođenje veće odgovornosti, uključenosti roditelja i drugih zakonskih zastupnika u obrazovno-vaspitni proces, rad ustanove, ali i prava i obaveze dece i učenika. Jasno se propisuje odgovornost roditelja. Jasno se propisuje odgovornost učenika, nastavnika i drugih zaposlenih.Zarad interesa zaštite dece gde ne postoji odgovornost roditelja predlaže se da se imenuje zastupnik učenika, odnosno najčešće školski psiholog koji će moći da pomogne u procesima donošenja donošenja kvalitetnih odluka u interesu učenika. Efikasnije osiguranje kvaliteta nastavničke profesije, a sa tim i obrazovno-vaspitnog procesa i postignuća učenika je regulisano uvođenjem ishoda obrazovanja i vaspitanja koje će pomoći nastavnicima da kvalitetnije planiraju i ostvaruju rad kada postoje jasni opisi šta se očekuje da učenik zna, razume i da je sposoban da pokaže, odnosno uradi nakon završenog odgovarajućeg nivoa obrazovanja i vaspitanja. Kao takvi predstavljaju osnov za planiranje rada, praćenje i vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.Pojačana uloga stručnih saradnika je jako važna u svakom ustanovi, poslednjih godina se dešava upravo suprotno. Uspostavljanje vežbaonice, modela da mladi budući profesori mogu u školama da stiču praksu kako bi mogli lakše da se uključe u proces rada. Redefiniše se i preciznije organizuje tzv. individualni obrazovni plan za decu koja imaju teškoće u učenju i razvoju, jer dosadašnji modeli su ostali vrlo rigidni da svugde uđe isključivo inkluzija, a imamo i specijalne škole gde zaista ta prohodnost deci od jedne ka drugoj ustanovi je bolje rešenje nego staro rešenje, gde je samo jedan model i sadašnja rešenja inkluzija po svaku cenu. Naravno, to je sve u dogovoru sa strukom.Sistematično definisanje i unapređivanje načina i oblika ocenjivanja i napredovanja učenika, određivanje vaspitno-disciplinskog postupka, uvođenjem društveno korisnog i humanitarnog rada kada dođe do situacije da učenik nije svoj posao odradio kako treba. Veća bezbednost i drugi razlozi po ovom pitanju su razrađeni detaljno. Uvođenje postupnosti prilikom uzimanja licence, jer je tu postojao problem da ljudi kojima se lako oduzme licenca ostaju bez posla doživotno, te smo ustanovili procese koji služe za postepeno kategorisanje, ali i sa čekanjem da sud donese konačnu odluku što do sada nije bio slučaj.Drugačije je uređen izbor direktora ustanove. Na način kako se pojavljuje sada, Vlada odnosno ministarstvo, ne samo ministar, jer je on ovde stilska figura, odnosno odgovornost da se ne izaberu loši rukovodioci i da onda dugim procesima pokušamo to da lečimo, idemo na zahteve za visokim kompetencijama za ljude koji će rukovoditi ustanovama. Ako je procedura prošla prošla sve istance, od samog kolektiva, konkursa, školskog odbora, lokalne samouprave, pokrajine, ne vidimo da smeta kao u mnogim evropskim zemljama, naročito u Nemačkoj da se pojavi samo izuzetno i ministar, odnosno timovi koji će to sagledati i dati tu neku sada i značajniju verifikaciju tom slučaju. Do sada je slučaj da se samo to potpiše, bez uticanja i udubljivanja u proces.Takođe, jasno je definisano razrešenje direktora. Dosta težišta je u zakonu stavljeno na ulogu direktora, jer je to osnovna figura od koje zavisi proces kvaliteta i rada u ustanovi. Direktora smo predvideli da malim procentom obavlja poslove nastavnika, kao što i na visokom obrazovanju to rade dekani i ne želimo da se profesionalizuje taj poziv, nego da onog časa kada se vrate u nastavu mogu to da urade veoma kvalitetno. Naravno osmišljen je i nadzor nad takvim radom direktora sa posebnim timovima.Formiranje obrazovno-vaspitnih centara je jako značajna tema jer imamo ovde već u praksi neke pojave koje želimo da legalizujemo u 12 gradova i ta mreža će se širiti, centri za stručno usavršavanje nastavnika koji mogu biti i jesu delimični centri za promociju nauke i za druge procese. Ako u visokom obrazovanju ima negde smisla produžavati radni vek zaposlenih, u prosveti to svakako i da ima smisla ne možemo zbog malog nataliteta, pada broja odeljenja nastavnika, tako da gornja granica penzionisanja je 65 godina.Sada u sistemu imamo blizu 900 ljudi koji ne žele u penziju, a rade preko 65 godina. Jasno smo sa sindikatima dogovorili politiku preuzimanja zaposlenih i to je nešto što smo regulisali u toj radnoj grupi i podgrupi koja je već na terenu i evo drugu godinu uspešno radi. Imamo zajednički cilj da se skrivena radna mesta, znači pojave da za njih prvo apliciraju ljudi koji su ostali bez posla, kao tzv. tehnološki viškovi, jer imamo jedan veliki problem, a to je 17.000 ljudi u sistemu koji imaju status povremeno privremenih poslova zbog zabrane zapošljavanja iz zakona koji to reguliše. Tako da prosto ćemo dugo godina imati ovu kategoriju i zaista moramo legalizovati.Mislim da ćemo kroz raspravu još govoriti o svemu i daću vam kratak osvrt na ono zašto je bitno da danas razgovaramo i o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju. Znate i sami da je poslednji taj zakon važeći donet 2005. godine i da je jako mnogo bilo izmena i dopuna. Uglavnom zbog sličnih razloga, a to je najveći razlog i najčešći je bio, znači, definisanje nivoa poena, koje učenik, odnosno student mora da ostvari da bi upisao godinu po budžetu. Konstatovana je potreba da se i određene stvari usavrše i usaglase sa zakonom i strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji visokog obrazovanja u 2011. godini, kao i drugim propisima u oblasti obrazovanja, o zaštiti podataka ličnosti i finansiranja javnog sektora, kao i da se radi rešavanja uočenih problema utvrdi nova i unapred važeća zakonska rešenja.Osnovni ciljevi donošenja novog zakona o visokom obrazovanju su unapređivanje, kontinuirano usaglašavanje evropskim standardima u oblasti sistema kontrole i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, povećavanje relevantnosti visokog obrazovanja kako za privredu, tako i za društvo u celini, sticanje funkcionalnih znanja i kompetencija, povećanje zapošljivosti svršenih studenata u zemlji i inostranstvu.Unapređivanje informacionog sistema u oblasti visokog obrazovanja, kao i kontinuirano praćenje performansi sistema visokog obrazovanja. Istovremeno, Predlogom zakona o visokom obrazovanju obezbeđuje se da se razvoj visokog i dalje zasniva na usklađenosti i principima koji su formirani kroz evropski prostor i visoko obrazovanje, uz poštovanje institucionalne autonomije i akademskih sloboda uz obezbeđenje punog učešća studenata, kao i nastavnog osoblja visokoškolskih ustanova, naučne, stručne javnosti i poslodavaca u kreiranju razvoja prostora visokog obrazovanja u Republici Srbiji.Novi principi zakona na kojima će počivati visoko obrazovanje su bolja povezanost sa pred univerzitetskim obrazovanjem, unapređenje saradnje sa poslodavcima i privredom, i inovativne preduzetničke komponente koje će u visokom obrazovanju imati potpuno drugačiju dimenziju. Usklađenost prema potrebama tržišta rada, kao i zaštita intelektualne svojine u procesima transfera znanja i nove odredbe o akademskom integritetu.Osnovni cilj je da se kroz zakon stvore mogućnosti za obrazovanje kreativnih mladih ljudi, koji će znanja sticati, usvajati tokom celog života, kao i da se omogući bolja međunarodna otvorenost sistema obrazovanja.Članovi Nacionalnog saveta za visoke kojih sada ima 21 predlažemo na 17. To predlaže isključivo akademska zajednica preko konferencije univerziteta i konferencije akademije visokih škola, a Vlada imenuje članove na osnovu tih predloga. Do sada je Vlada predlagala i imenovala čak trećinu članova.Osnivanje nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta o visokom obrazovanju skraćeno „NAT“ jedna je od najznačajnijih novina u predlogu novog krovnog zakona o visokom školstvu. Ovo telo formira Vlada najdalje dve godine od usvajanja ovog zakona sa svojstvom pravnog lica koje se finansira iz sopstvenih sredstava, koji ima svoje organe upravljanja, stručni organ, komisiju za akreditaciju, proveru kvaliteta. Ovo rešenje obezbeđuje viši nivo kompetentnosti akreditacionog tela, nezavisnost u radu, samoodrživost, kao i potpuno ravnopravno članstvo u međunarodnim asocijacijama kao što su EKAR

propisano je da će se zahtev za akreditaciju uzeti u razmatranje tek kada je kompletan, o čemu je visokoškolska ustanova obaveštena zaključkom koji se dostavlja rok od 30 dana da dopuni zahtev. Kada je kompletan zahtev formiran, šalje se recezentima. Rok u kojem „NAT“ mora da donese odluku akreditacije smanjen sa 12 na devet meseci.Propisana je mogućnost da se visokoškolskoj ustanovi može izmeniti ili oduzeti dozvola za rad kada se u postupku spoljašnje kontrole i kvaliteta, odnosno inspekcijskog nadzora utvrdi da ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti predviđene zakonom. Uvode se kratki programi studija, jer nam je privreda dala jasan signal da je jako potrebno, onih nekada, tzv. pogonskih inžinjera, kako industriji, poljoprivredi, drugim procesima. Studije uz rad je opet nešto što smo nekad u staroj tradiciji imali, a što mnogim ljudima omogućuje da se i bave radom, da nastave studije i da imaju celoživotno učenje. Naravno da im se obezbeđuju mnogo duži rokovi za obavljanje ovih postupaka.Ono što studente naravno najviše zanima, to je broj bodova koji će student u tekućoj školskoj godini morati da ostvari da bi stekao uslov da se finansira iz budžeta, a to je 48 SPB bodova, umesto do sada predviđenih 60, naravno u zavisnosti već od broja studenata koji imaju 60 i niže od toga, ovo je moguća donja granica.Posebno granica.Posebno smo vodili brigu o interesu studenata sa invaliditetom i odredili značajne afirmativne mere, kao i studiranje romske populacije. Pravo na visoko obrazovanje stiču svi građani, mladi ljudi koji su završili srednje obrazovanje i položili maturu. Znači, državna matura se deli na opštu, umetničku i stručnu, tako da i trogodišnje školovanje predviđa postupak polaganja mature, kompetenciju kroz rad i onda prilaženje studijima.Novine su viši predavači koji izvode nastavu na strukovnim studijima. Predavač van radnog odnosa, odnosno industrijski predavač i uvodi se saradničko zvanje – asistent sa doktoratom. Novina je i nova kategorija, a to je menadžer na univerzitetu i to je potreba da se određeni poslovi nastave, kao i poslovi rukovođenja, finansiranja i svih drugih opštih problema univerziteta podele i stručnije i bolje odrade.Organ poslovođenja visokoškolske ustanove, rektor, dekan, direktor, bira se na tri godine sa mogućnošću jednog produženja mandata. Članovi studentskog parlamenta biraju se umesto na jednu, na dve godine, jer do sad se pokazalo da ova praksa nije pogodna.Predlog pogodna.Predlog zakona uvodi i nove oblike saradnje i visokog obrazovanja sa privredom. Tako da, Nacionalni savet za visoko obrazovanje ima obavezu da se bar dva puta godišnje sastaje sa Privrednom komorom Srbije. Uvodi se novo telo, koje se zove savet poslodavaca koji ima jako bitnu ulogu u kreiranju politike, nastave, planova i programa i postupaka akreditacije koje ustanove žele da ostvare i povežu sa privredom.Ovo je jako važno. Propisano je da je u cilju komercijalizacije naučnih rezultata, umetnički stvaralaštvo i pronalazaka visokoškolska ustanova može biti osnivač privrednog društva, pri čemu ostvarenu dobit koja pripada visokoškolskoj ustanovi može koristiti isključivo za unapređenje delatnosti visokoškolske ustanove. Uvedena je mogućnost da univerzitet za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške za razvoj inovacija i komercijalizaciju rezultata naučnih istraživanja. U tom smislu je proširena i namena sredstava koja obezbeđuje osnivač na aktivnosti transfera, znanja i tehnologija. Nesumnjivo je da će objedinjavanje obrazovane, naučno – istraživačke inovacione delatnosti na visokoškolskim ustanovama doneti presudu u korist i privrede Republike Srbije, tako što će visokoškolske ustanove moći na tržištu da ponude inovacije i znanje po konkurentnijim cenama nego što su se ista mogla nabaviti iz inostranstva.Diplomu o stečenom visokom obrazovanju i dodatak diplomi poništava samostalna visokoškolska ustanova, ukoliko je potpisana od neovlašćenog lica, ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze, ako nije ispunjavao uslove za upis na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, kao i ako završni magistarski rad, odnosno doktorska disertacija nisu rezultat samostalnog rada studenta.Završavam, ministar tada, ako to ne obavi visokoškolska ustanova, ima obavezu da to uradi po službenoj dužnosti. Takođe, vraćamo se na kategoriju jedinstvenog obrazovnog broja, jedinstvenog informacionog sistema koji su i u visokom, kao i doakademskom sada jedna realnost i jaka potreba, i niz drugih stvari koje ćemo kroz raspravu o zakonu. Hvala. **Maja li izvestioci nadležnih odbora žele reč?Izvolite, Muamer Zukorlić. Dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za obrazovanje i nauku je razmatrao oba predloga zakona temeljito i dao podršku predlozima u načelu. Istina, ukazujući na potrebu da se obrati veća pažnja na nekoliko stvari koje su od izuzetnog značaja za budućnost obrazovanja, posebno vezano za visoko obrazovanje, pre svega po pitanju preporuka koje imamo od evropskih asocijacija za proveru kvaliteta, gde je insistirano na potrebi da se eliminiše mogućnost sukoba interesa, jer smo do sada imali praksu da zapravo uposlenici pojedinih univerziteta odlučuju o sudbinama drugih univerziteta, odnosno o tome koji univerzitet će dobiti, a koji neće dobiti akreditaciju.Dakle,

ne do kraja. Samo postojanje komisija unutar tela ostavlja mogućnost da u budućnosti imamo slične zloupotrebe, tako da je bilo glasova i verujem da će oni naići na razumevanje da se kroz amandmane ovi nedostaci otklone.Takođe, po pitanju akademske slobode, odnosno akademskih sloboda, veoma je važno dodatno poraditi na ovoj temi, jer do sada smo imali sasvim načelnu definiciju akademskih sloboda koja se uglavnom ticala akademskih sloboda same institucije univerziteta, odnosno fakulteta, dok bi trebalo značajnije delovati na tome da se akademske slobode preliju i na sve, dakle naučne radnike, odnosno profesore i nastavnike. To je nešto na čemu treba još značajnije poraditi.Ono što je takođe privuklo pažnju na samom odboru, jeste pitanje trokuta koji je do sada, ali i od sada u značajnoj meri dominantan u strateškom odlučivanju na polju visokog obrazovanja, a to je relacija Konferencije univerziteta, Saveta za visoko obrazovanje i Komisija za akreditaciju. Bez obzira na to što sada imamo neke izmene gde se daju izvesne ovlasti Vladi koja imenuje jedno telo, drugo telo, ako bolje pogledamo, mi tu zapravo imamo i dalje punu kontrolu od tzv. akademske zajednice, a zapravo to s jedne strane bude interesna zajednica, gde imamo uglavnom nekoliko ljudi od najvišeg uticaja u tim institucijama koji zapravo prave predloge u Konferenciji univerziteta ti predlozi se prihvataju na Savetu za visoko obrazovanje ili u akreditacionom telu, odnosno u Komisiji za akreditaciju, bilo da su u pitanju imenovanja, izbor ili donošenje ključnih odluka ili odlučivanja u drugom ili ili trećem stepenu. Dakle, to je nešto na šta je ukazano na odboru i na šta ćemo takođe staviti fokus kroz amandmane. Verujem da postoji tu spremnost i od vladajuće većine i od većine koja je prisustvovala odboru, da ćemo u hodu do kraja ovog postupka usvajanja zakona otkloniti izvesne nedostatke, što i jeste cilj, da imamo najbolji mogući zakon.Što se tiče Predloga zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, tu smo imali manje primedbi. Bilo je diskusije o pitanju imenovanja direktora, zašta su iskazani raznovrsni argumenti, ali ono što jeste intencija ovog predloga zakona u ovom segmentu jeste da se zapravo pokušaju rešavati problemi efikasnije, jer smo do sada imali ogromne probleme gde su direktori, da tako kažemo, kao samostalne institucije uglavnom u sprezi sa nekom lokalnom samoupravom bili svojevrsni apsolutni vladari u tim školama, gde brojni problemi nisu mogli biti rešavani.Imajući sve to u vidu, nakon glasanja, odbor je dao podršku i Predlogu zakona o visokom obrazovanju u načelu i Predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Hvala vam. Izvolite. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Poštovana predsednice, predsedništvo, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SVM – Partija za demokratsko delovanje pozdravlja donošenje novog Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja. Želela bih posebno da pohvalim činjenicu da je održana javna rasprava, niz trbina, sastanaka, anketa, sa svim zainteresovanim subjektima, što je zapravo vrlo dobra priprema ovog predloga zakona koji se sada nalazi pred nama.Činjenica je da je bilo dosta primedbi i da je najveći broj primedbi od strane nacionalnih saveta nacionalnih manjina različitih, pa i Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, ali i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine, nacionalne zajednice ušlo u ovaj predlog. S toga, mi smatramo da je sa stanovišta prava na obrazovanje, obrazovanje nacionalnih manjina i nadležnosti nacionalnih saveta, ovaj predlog potpuno u redu. Ostalo je da još malo amandmanski intervenišemo na pokrajinske nadležnosti. Imamo i jedan amandman koji se tiče nacionalnih saveta. Verujem da će ovi amandmani biti prihvaćeni, pošto se zaista u njima radi o već postojećim zakonskim rešenjima.Konkretno, naš prvi amandman se odnosi na usklađivanje sa važećim Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji kaže da i nacionalni svet može da osnuje ustanove vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studenskog standarda i vršiti prava osnivača, i to samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licima. U trenutno važećem Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja upravo stoji ova odredba, da ustanovu može da osnuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet nacionalne manjine i drugo pravno ili fizičko lice.Kao što sam spomenula, sledeći set nekoliko amandmana se odnosi na pokrajinske nadležnosti. Razlog njihovog podnošenja je usklađivanje sa Zakonom

u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom, daje ili odbija saglasnost na odluku o izboru direktora ustanove, kao povereni posao. Propisano je da AP Vojvodina preko svojih organa i u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa spomenutim zakonom, daje ili odbija saglasnost na odluku o izboru direktora ustanove, kao povereni posao.Gospodine ministre, znam da ste vi obavili prvi krug razgovora sa šefom naše poslaničke grupe, sa gospodinom Balintom Pastorom, te očekujemo i zvanično prihvatanje ovih amandmana, da bi oni zapravo postali sastavni deo zakona.Ostali amandmani koji se odnose na ovaj predlog zakona su zapravo vezani. Smatramo da je ovo i u praksi dosta dobro funkcionisalo u proteklim godinama od 2000. godine. ostali se odnose na vrlo slično pitanje. Za postavljanje vršioca dužnosti direktora ustanove u slučajevima utvrđenim zakonom kao povereni posao, kao i

i vaspitanja daje ili odbija saglasnost na odluku o razrešenju direktora ustanove, pre isteka mandata zbog povrede zakona, kao povereni posao.Izuzetno je dobro što se u izradi Predloga zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a i u drugom predlogu koji se nalazi pred nama, Predlogu zakona o visokom obrazovanju, kao što ste vi to rekli, uvaženi gospodine ministre, prišlo sa ciljem unapređenja i kontinuiranog usklađivanja u oblasti obrazovanja i povećanja relevantnosti obrazovanja, a posebno visokog obrazovanja, kako za privredu, tako i za naše društvo u celini.Čuli smo od vas razloge za donošenje ovog zakona, koji su dosta temeljno obrazloženi. Mi suštinu novog zakona razumemo u činjenici da je obrazovanje i vaspitanje osnova društva zasnovanog na znanju, da je ovaj predlog u potpunosti u skladu sa Lisabonskom strategijom, EU standardima, što svakako pozdravljamo. Smatramo da društvo zasnovano na znanju podrazumeva razvijanje novih znanja i veština koje su potrebne za 21. vek, pre svega različite nivoe funkcionalne pismenosti, funkcionalnih znanja, razvijanje veština za rešavanje problema i veština učenja.Posebnu učenja.Posebnu važnost donošenja ovih izmena, odnosno ovog novog zakona, razumemo kroz potrebu da se obezbedi kvalitetno i što je izuzetno značajno za sve, pod jednakim uslovima dostupno obrazovanje i vaspitanje, da se obezbedi konkurentnost na tržištu rada i konkurentnost sa evropskim sistemom obrazovanja i vaspitanja. Otuda, možemo govoriti o tri perspektive koje se stvaraju kroz odredbe ova dva Predloga zakona. Prva, kao što sam spomenula, je perspektiva razvoja Srbije kao društva zasnovanog na znanju. Druga je perspektiva jednake dostupnosti obrazovanja svima, a treća perspektiva, povezivanje univerziteta, privrede i naučnih institucija. Za podizanje ukupnog obrazovnog nivoa stanovništva izuzetno je važna, ponovo spominjem dostupnost i obuhvat dece u svim nivoima obrazovanja. Na osnovu statističkih podataka koji postoje za školsku 2014/15, obuhvat dece programom predškolskog obrazovanja, znači uzrast od tri do pet godina je 54%, što je još uvek nedovoljno. Kada pričamo o osnovnoj školi, osnovnu školu pohađa 97,6% dece prema statističkim podacima koji su dostupni, a srednju školu upisuje 99,8% dece, a završava 88,7%.Obrazovni nivo ukupnog stanovništva Srbije, nažalost, nije zadovolja-vajući. Od ukupnog stanovništva koje je starije od 14 godina, prema popisu iz 2011. godine, podacima kojima raspolažemo, bez osnovne škole je 2,68% stanovništva. Sa nepotpunom osnovnom školom 11% stanovništva, sa osnovnom školom 20,76%, sa srednjom školom 48,93%, a višu, visoku školu, fakultet je završilo svega 16,24% stanovništva.Poštujući zakonsko pravo pripadnika nacionalnih manjina da obrazovanje stiču na srpskom jeziku, na svom maternjem jeziku, ili dvojezički, na osnovu njihovog ličnog opredeljenja, obrazovno vaspitni rad na teritoriji AP Vojvodine, znači nastava se realizuje na ukupno 11 manjinskih jezika, od toga se kompletna nastava odvija na pet manjinskih jezika. To su mađarski, slovački, rumunski, rusinski, hrvatski. Izučavanje maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture još na šest jezika, ili govora, ukrajinski, bugarski, makedonski, češki, romski jezik i bunjevački govor.U

pored srpskog nastavnog jezika postoji i jedan ili više, znači neki do jezika nacionalnih manjina, manjinskih jezika. U školskoj 2015/16. godini, kada govorimo o srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, nastava na jezicima nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica, organizovana je u 43 srednje škole, sa sedištem u 17 različitih lokalnih samouprava, govorim o 12 gimnazija, 27 stručnih škola, dve mešovite škole i dve umetničke škole na mađarskom jeziku.Zašto govorim o ovom podacima? Želela bih da napravim paralelu. Smatram da je ovo izuzetno značajno, naročito u takvim vremenima kada se dešavaju stvari kao što je usvajanje, prihvatanje, novih izmena Zakona o obrazovanju od strane Vrhovne Rade u Ukrajini. Taj dokument zapravo čini nemogućim obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina koji žive u Ukrajini, onemogućava im se da steknu obrazovanje na maternjem jeziku, pošto ove izmene zakona predviđaju da će se od 2020. godine, obuka na jezicima nacionalnih manjina vršiti samo u predškolskom obrazovanju i u nižim razredima osnovne škole, a od petog do 12-og razreda, osim maternjeg jezika ostali stručni predmeti ne. Ova izuzetno dikriminatorna mera se tiče oko 150 hiljada Mađara koji žive u Ukrajini. To je stanovništvo koje tradicionalno čuva svoju kulturnu jezičku tradiciju u reonima gde kompaktno žive na zapadu Ukrajine, Vrhovna Rada Ukrajine direktno zadire u interese, znači ne samo mađarske nacionalne manjine koja živi u Ukrajini, već i ostalih manjina koje žive u toj zemlji.Novi zakon, zapravo na ovaj način lišava prava nacionalne manjine koja žive u toj zemlji da na svom maternjem jeziku uče. Novi Zakon o obrazovanju u Ukrajini je i protiv, u potpunoj suprotnosti sa vrednostima EU, zbog zbog toga sam i želela da napravim paralelu između prava na obrazovanje nacionalnih manjina u Srbiji i šta je to što se dešava u Ukrajini. za Srbiju, šta mi smatramo šta za Srbiju znači četvrta industrijska revolucija. Izuzetno je značajna primenjivost naučnih znanja u svakodnevnom životu. To podrazumeva dvostruku otvorenost sa jedne strane, dostupnost obrazovanja da što veći broj učenika i sa druge strane otvorenost univerziteta i saradnja univerziteta sa naučnim institutima i privredom.Predlogom privredom.Predlogom zakona o visokom obrazovanju koji se nalazi pred nama se promoviše jedinstvo nastave, naučno-istraživačkog, odnosno umetničkog rada, inovativne delatnosti kao i stručnog rada. To zaista vidimo ka ključnu polugu u razvoju ekonomije, posebno Srbije kao društvo bazirano na

Naime, u oblasti visokog obrazovanja, ustanovama čiji je osnivač Republika, nacionalni savet daje mišljenje o kandidatima predloženim za organe rukovođenja i upravljanja, visoko školske ustanove na kojima se nastava u celini u celini ili delimično izvodi na jeziku nacionalne manjine. Znači, povodom ovog pitanja imamo dva amandmana.Sledeći amandmani na Predlog zakona o visokom obrazovanju se tiču vođenja evidencije i registara. Smatrajući izuzetno značajnim vođenje evidencije registara stanovišta smo da je evidentan problem neujednačenog, a mi smatramo i nedovoljnog, nepotpunog vođenja evidencije i registara, te smo reagovali amandmanima. Amandmani se odnose na unošenje podataka o jeziku na kojima je stečeno prethodno obrazovanje kako bi se na fakultetima vodila potpunija evidencija o studentima u cilju praćenja, proučavanja, unapređenja obrazovnog nivoa studenata u procesu obrazovanja, planiranja obrazovne i upisne politike, ostvarivanja prava na izdavanje javne isprave.Amandmanom smo predložili i korekciju koja koja je neophodan preduslov za ostvarivanje ustavne odredbe koja se odnosi, koja predviđa da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.Zakon, krovni Zakon o manjinama, Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina određuje da se prilikom zapošljavanja u javnim službama vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti i o poznavanju jezika koji se govori na području organa ili službe.Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, tim zakonom je propisano da registar zaposlenih sadrži i upravo ovaj podatak, jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje.Kada govorimo o dostupnosti obrazovanja glava 10 Predloga zakona o visokom obrazovanju navodi da visokoškolska ustanova organizuje i izvodi studije na srpskom jeziku, a može organizovati polaganje ispita, izvoditi studije, odnosno pojedine delove studija kao i organizovati izradu završnih, specijalističkih radova ili doktorskih disertacija, odnosno ostvarivati studijski program na jeziku nacionalne manjine ili eventualno na stranom jeziku, ukoliko je naravno takav program akreditovan kao poseban studijski program u skladu sa statutom.Srećom, u poslednjih 15 godina na teritoriji AP Vojvodine na osnovu pokrajinskih skupštinskih odluka se organizuju prijemni ispiti na fakultetima na jezicima nacionalnih manjina.Sada moram reći, na većini fakulteta, univerziteta u Novom Sadu, ali nažalost, sa ovim pitanjem u praksi postoji problem postoji problem organizovanja prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.Vezano za organizovanje prijemnih ispita na jezicima nacionalnih manjina, podsetila bih na aktivnosti iz posebnog akcionog plana za manjine, praćenja kvaliteta obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, aktivnost 6. tačka 4. – uvažavanjem zaista potpunu autonomiju univerziteta.Mišljenja smo da bi se organizovanjem prijemnih ispita na svim fakultetima, na jezicima nacionalnih manjina, na najbolji mogući način, zapravo zaokružio jedan proces u kom je prvi korak polaganje završnih ispita

nemogućnost brzog prilagođavanja novim znanjima i konkurentnosti na tržištu rada i konkurentnosti sa evropskim sistemom obrazovanja.Smatramo da je jedan od načina ublažavanja problema relevantnosti visokog obrazovanja i prilagođavanja novim znanjima i trendovima rad na implementaciji, ponovo iz posebnog akcionog plana za nacionalne manjine, aktivnost 6. jačanje jezičkih kapaciteta i učenje stručne terminologije za studente pripadnike nacionalnih manjina na jeziku nacionalne manjine u cilju pristupa u tržištu rada i profesionalnog razvoja. Iz manjinskog akcionog plana zapravo se ova aktivnost provodi kontinuirano, počev od prvog kvartala

sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i Predlog zakona o visokom obrazovanju, s tim da očekujemo usvajanje naših amandmana da bi, ako mogu tako da formulišem, ispeglali još nadležnosti AP Vojvodine i zaista uskladili ove predloge sa postojećim zakonskim rešenjima. Zahvaljujem.

za prosvetu, diskusiju.Međutim, on je praktično izložio svoju diskusiju na Odbora, što ja nemam ništa protiv, ali nije sumirano ono što je bilo na Odboru, da ne govorim da se nismo bavili, kako bi rekao akreditacijom fakulteta, temom koja je gospodinu Zukorliću bitna, što ja uvažavam, ali meni koji sam govorio, a profesor Jankov je bio kritičan, većina je bila za, podržala je zakone, to uopšte nije sporno.Tako da sam došao u situaciju da mi izvestilac Odbora,

Verovatno je kolega iskoristio priliku da nešto kaže. Inače, žao mi je, istina je da je sednica Odbora jako dugo trajala, poslanici su izlazili, profesor je izlazio.Ako je promaklo nešto, meni je žao, međutim, ja sam nastojao zaista, da ne dužim, da ukratko prenesem čak sam više kazao primedbi koje su iznesene, nego pozitivnih stvari, baš da ne bude da nisam zastupao opoziciju.Do duše, nisam prenosio sve sa sednice šta se dešavalo, one pridike koje su opozicioni poslanici držali, da bi se pred kamerama predstavili. Izbegao sam to.Dakle, ukratko sam nastojao da predstavim ono što jeste bilo na Odboru, nisam citirao da ste bili protiv toga da imenuje ministar direktore i da ste ponavljali tu rečenicu, skoro svi opozicioni poslanici. Ako je trebalo i to, eto nekom drugom prilikom ću nastojati.U svakom slučaju, mislim da sam korektno preneo šta je bilo na sednici Odbora, da je bilo disonantnih tonova, ali da je uglavnom Odbor dao podršku i da ovaj zakon može da ide dalje. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi suviše često menjamo i Zakon o univerzitetu, odnosno o visokoškolskom obrazovanju i Zakon o sistemu obrazovanja. To su dva sistemska zakona, nisu baš organski zakoni, ali jesu sistemski.Dakle, u onoj drugoj kategoriji po važnosti i trebalo bi da jednom to pitanje dobro proučimo, temeljito, da imamo i prethodne rasprave o tome, da bismo doneli što bolje zakone koji bi potrajali deceniju, dve ili tri više.Zato je ovo sramotno od parlamentarne većine što je danas nadglasala opoziciju i nametnula i ova dva veoma važna zakona da se vodi zajednička rasprave kako bi nam se skratilo vreme za raspravu. Ovde je trebalo povećati vreme za raspravu, za oba zakona, udvostručiti za svaki, a ne spojiti ih samo da to prođe kroz Narodnu skupštinu.Ja zato nisam u mogućnosti da govorim sistematski o kompletnom sadržaju ovih zakona, pa ću izneti samo nekoliko kritičnih primedbi koliko bude moglo da stane u ovih 20 minuta. Ovde u ovom zakonu govore o celoživotnom učenju.Ja sam u životu mnogo knjiga pročitao, a ne sećam se da sam i u jednoj knjizi našao taj izraz. Možda jezički stručnjaci mogu da potvrde da je to gramatički u redu ili da je to pravopisno u redu, ali kada je u pitanju stilistika i kultura govora, gospodine ministre, onda to sigurno nije dobro i morali biste imati među vašim pomoćnicima nekoga ko će biti isključivo za stilistiku i kulturu govora zadužen.Razumem da ste vi stare kadrove nasledili, koji nisu naučili da treba celog života učiti, a to se kaže doživotno učenje, odnosno učenje do kraja radnog veka, ali naravno, naši penzioneri su takvi da i posle radnog veka nastavljaju sa učenjem, pa uče još više nego što su učili za radnog veka.To je jedna mala primedba za početak da bude rasprava interesantnija.Jedan od problema koji bi želeo naročito da potenciram je problem udžbenika.Mi moramo da se vratimo na sistem unificiranih udžbenika. To su Dosmanlije posle petooktobarskog mafijaškog puča potpuno ukinule, omogućile su svima da pišu udžbenike i onda imamo konkurenciju među piscima udžbenika, ne na osnovu kompetentnosti, nego na osnovu snalažljivosti, pa dolazi do potkupljivanja nastavnika ko će čiji udžbenik da preporuči za upotrebu u određenoj školi, pa nam još dolaze neki stranci i pojavljuju se kao izdavači udžbenika.Imali smo situaciju da su Hrvati kupili „Bigzovu“ izdavačku kuću i štampariju i da su se pojavili kao jedan od najvećih proizvođača naših udžbenika.To je sramotno za državu i država bi trebalo da vodi mnogo više računa šta stoji u tom udžbenicima, a ne gleda, ne vodi računa.Moramo imati jedinstvene udžbenike i za osnovnu i za srednju školu, pa svake godine da se skupljaju primedbe nastavnika iz nastavnih predmeta, pa da se vidi koji udžbenik treba kupovati, a koji ne i da bude konkurencija među piscima udžbenika pod kontrolom države, da država ima kompetentne recenzente koji će birati koji je udžbenik najbolji.Naravno – proizvod velikog profita, zašto da nam ti mešetari ostvaruju ogroman profit na tome, kad taj profit treba da pripadne Zavodu za udžbenike, a do 2000. godine Zavod za udžbenike je imao izdavačku delatnost od fundamentalnog značaja za srpski narod, zato što je taj višak novca ulagao u izdavanje sabranih dela najvećih srpskih umova svih vremena, a sada to ide kao profit u ruke onih koji to nezasluženo dobijaju, jer to nije njihov uspeh na tržištu kvalitetom robe, nego snalažljivošću u plasiranju udžbenika kod pojedinih nastavnika.Što se tiče provere znanja, ja sam u principu protiv prijemnih ispita, i za srednju školu i za fakultet. Jer, u jednom danu učenik ne može da pokaže šta je zaista naučio a šta nije. Moramo da poštujemo i diplomu iz osnovne škole i diplomu srednje škole. Dakle, da smatramo da iza te diplome stoji verifikovano znanje. A kako da ga verifikujemo? Moramo se vratiti onoj staroj dobroj instituciji prosvetnih inspekcija, da se mnogo poveća broj prosvetnih inspektora, da oni iznenada dolaze u pojedine škole, dolaze na nastavu iz određenih predmeta, po dojavi ili na svoju ruku, ili drugačije, da se kontroliše kvalitet nastave i da se učestalim testiranjem đaka kontroliše njihovo znanje. A to da se đacima nakon završene osnovne škole postavlja sad još jedna jedna prepreka za upis u srednju školu, pa posle toga još prepreka za upis na fakultet, sigurno nije dobro.Što se tiče upisa na fakultete, reč je o materiji iz ovog drugog zakona, mi srpski radikali se godinama zalažemo da upis na sve fakultete bude potpuno slobodan, da svako ko je završio bilo koju srednju školu može da se upiše na bilo koji fakultet, ali da prva godina bude selektivna na svim fakultetima, pa ko položi u roku sve ispite prve godine, ostaje onda da besplatno studira dalje, a onaj ko ne položi u roku, nek se onda sam snalazi, neka menja fakultet i neka plaća sebi školovanje. To je mnogo bolji metod nego da ljudi sad biraju fakultet ne prema svom interesu nego prema tome gde ima više mesta ili gde ima manje mesta.Mnogi srednjoškolci briljiraju na fakultetu, a mnogi odlikaši iz osnovne i srednje škole pucaju na fakultetu. Dakle, to bi pedagozi mnogo bolje objasnili, zašto do toga dolazi, da li zbog zbog određene životne situacije, zbog odnosa u porodici, zbog prezasićenosti učenjem, jer, ti odlikaši iz srednje škole koji imaju sve petice suviše su opterećeni tim učenjem i jedva čekaju da dođu do nekog predaha, da danu dušom i tad popuštaju na fakultetu. Obično se tako dešava. Nije uvek tako.Što se tiče dece izbeglica i azilanata, mi srpski radikali smo protiv toga da se oni uključuju u već postojeće razrede naših osnovnih i srednjih škola. Jer, na taj način obezvređuju rad naših nastavnika i celi obrazovni proces. Ne može neko ko nema pojma, ko ne poznaje srpski jezik, da prati nastavu. Ako će nastavnik njemu na nekom drugom jeziku veću pažnju posvećivati, onda ne posvećuje dovoljno našem, a ako treba da im se organizuje nastava, onda posebna odeljenja. I zašto bi to bila nastava na srpskom jeziku? Neka bude na engleskom i neka to finansiraju UN. Dovoljno je Dovoljno je valjda što su te izbeglice smeštene u Srbiji, sve ostalo treba određeni organi Ujedinjenih nacija da rade, a ne mi od svoje sirotinje. toga, s mnogo razumevanja pratim aktivnosti roditelja koji su se tome usprotivili, koji zbog toga štrajkuju, itd.Pozivam ministra ovom prilikom i da na nešto blaži i razumniji način rešava probleme poput ovoga koji su se pojavili u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu, jer, zaista po mom mišljenju, nisam išao u tu školu, ni jedan moj blizak srodnik nije tamo išao, ali po mom ubeđenju, to je jedna od najboljih škola u Srbiji, i po kvalitetu nastave, i po organizaciji, i po disciplini, i po unutrašnjoj sređenosti itd. Nije slučajno što su svi roditelji i đaci toliko jednodušni uz dosadašnjeg direktora.Jedan problem je posebnu pažnju ovde zaokupio, a to je problem Nacionalnog prosvetnog saveta. To je

Ovde je nabrojan sastav, odnosno način konstituisanja tog Saveta. Po mom mišljenju, ovo nije dobro. Ovde po jedan predstavnik, udruženja vaspitača, saveza učitelja, pa ovih, pa onih, pa bioloških društava, pa hemijskih, filozofskih, pa nema udruženja pravnika, pa nema udruženja politikologa, itd.Ovde su neke od ovih institucija državne, kao na primer Zajednica gimnazija, a to je državna asocijacija, bar bi trebalo tako da bude, a ima neki koji su nevladine organizacije, veoma specifičnog sadržaja rada, ali praktično nevladine organizacije. I to što će svako od njih da bira svog predstavnika u Nacionalni prosvetni savet, ne dovodi do kvaliteta rada Saveta. Mi znamo kako se to dešava, ofrlje se neko odredi, nekad i bez sednice, ko je najbesposleniji, hajde ti.Da ti.Da bi neko bio član Nacionalnog prosvetnog saveta, mora biti stručan za to članstvo. Kako se utvrđuje stručnost? Isključivo naučnim i stručnim radovima. Ne može neko biti član ovoga saveta, a da nikada u životu ništa nije napisao iz pedagoške struke, iz naučnih oblasti

Ne potcenjujem ja značaj lovačkog društva ni za turističku privredu, ni za poljoprivredu itd, ali, što je suviše, suviše je. Trebalo bi tu potpuno promeniti sastav. Možda raspisivati konkurs za članstvo u tom savetu, pa da se javi neko ko je stručan. Kada se javlja za profesora na fakultetu, da se javi i ovamo. Svakog meseca ima određena primanja, pa valjda ima i određene radne obaveze i tu njegovu stručnost da on dokazuje u svom radu Nacionalnom prosvetnom savetu.Ubeđen sam da dve trećine članova ovog saveta, zapravo ništa ne radi u toku svog mandata. Dođu ili ne dođu na sednicu. Nema ministarstvo od njih koristi, a ovo je stručni organ, koji svakodnevno mora da savetuje ministarstvo.Zaprepastio sam se kada sam čuo da je predsednik, da li to beše Nacionalni prosvetni savet ili za visoko obrazovanje, Dejan Popović. To je strašno. Dejan Popović, predsednik Saveta za visoko obrazovanje, čovek bez ikakvog moralnog kredibiliteta, bez naučnog fundusa iza sebe, bez ičega. Poznat kao takav, nacija ga se seća kako je procvetao kada ga je bivši ministar finansija Božidar Đelić uzeo za svog pomoćnika.Pazite, redovni profesor univerziteta ode za pomoćnika ministra, pa procveta kao da je ne znam šta u životu postigao, i tako se ponaša u javnosti. Ne može profesor univerziteta sebi da dozvoli da ode na nešto što je ispod ranga ministra, bar ja tako mislim, ako je reč o redovnom profesoru univerziteta. Jer, uvek je u nekoj društvenoj elaboraciji hijerarhijskog postrojavanja državnih i društvenih funkcija i zvanja, otprilike profesor univerziteta u civilizovanom svetu bio tu negde oko ranga ministra. Izgleda mi tek treba da radimo na tom planu.U Kraljevini Jugoslaviji je tako bilo.Uostalom, ako bi profesor univerziteta hteo da bude ministar, morao je da napusti fakultet. Profesor univerziteta nije mogao da bude ni narodni poslanik, sada iz drugog razloga, jer se smatra da je profesor univerziteta u državnoj službi, u državnoj upravi, a državni univerzitet je sastavni deo državne uprave i ne može neko iz državne uprave da bude član zakonodavnog tela.

da se zakonom propiše da se osnovnim i srednjim školama i na fakultetima mogu organizovati stručne, studijske i druge ekskurzije samo u Srbiji. Samo u slučaju krajnje specifičnih fakulteta, na primer Arheološkog odeljenja Filozofskog fakulteta ili nekog odeljenja koje se bavi kibernetikom ili nešto takvo, podrazumeva stručni boravak u inostranstvu. Sve ostalo mora u Srbiji.Mi znamo šta se dešava svake godine u našim osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, kad počnu da ih saleću predstavnici raznih turističkih agencija i nude dobre lične uslove za organizovanje ekskurzije tamo i tamo, tu i tu. Sve ekskurzije treba da budu unutar Srbije, a ko želi u inostranstvo, pogotovo kad je reč o punoletnim ljudima, treba da se sami organizuju i sastanu, pa nek putuju gde god hoće.Ne sme ni fakultet, ni srednja, ni osnovna škola da forsira nešto što dovodi do deviznog odliva, to je jednostavno. Zdrava ekonomska politika to nalaže, kao što zdrava ekonomska politika nalaže da se ministrima zabrani da letuju u inostranstvu.

što se moram držati principa - kupujmo domaće, kupujmo srpsko, ako postoji srpsko ne smemo kupovati istu robu stranog porekla, tako isto letujmo u Srbiji dok je Srbija u krizi, a posle možete i na Marsu.Ovde se pojavljuje nešto što ranije nije postojalo u našim zakonima. Sada sam već prešao na Zakon o visokoškolskom obrazovanju. Asistent doktoratu, to je retkost. To se najčešće desi na Medicinskom fakultetu, pošto je tamo, kako kažu, konkurencija najveća, ali sam mišljenja da se ne sme ni doktorat devalvirati.Ja razumem da se neko pojavi kao doktor nauka na konkursu za asistenta, jer je to možda za njega jedini način da dođe na univerzitet, ali njega odmah posle tri godine ovog asistentskog staža treba staviti pred zahtev da li je stekao uslove da bude docent ili nije. nije. Ne može ni svaki doktor nauka biti docent. Na nekom fakultetu može, ali na Medicinskom ne može.Govori se o semestrima i trimestrima i daje se sloboda fakultetima da se opredeljuju za određeni vid nastave koja će biti podeljena na semestre ili trimestre. Mislim da nije dobro, da trimestri mnogo cepkaju nastavni proces, a mislim da je najbolja praksa ova koja je uvedena na Pravnom fakultetu u Beogradu. Mi radikali smo se za nju zalagali 27 godina, da svi predmeti na svim fakultetima gde je to moguće budu jednosemestralni. Na primer, ako na određenoj godini studija ima osam predmeta, četiri u jednom semestru, četiri u drugom semestru. Koncentrisana nastava i odmah polaganje ispita. To je mnogo bolje i za nastavnike i za studente. Nastavnici onda imaju pola godine slobodno da se bave naučnim radom. Nažalost, kod nas je sve manje u praksi slučaj da se nastavnici zaista bave naučnim radom.Još jedan problem koji se nadama da ću uspeti da apsolviram je pravo univerziteta, odnosno fakulteta na utvrđivanje studijskih programa. To pravo ne spada u autonomiju univerziteta. Mi imamo slučaj da svaki univerzitet određuje svoj nastavni plan. To treba zakonom za svaki fakultet da se predvidi, a ne da imamo situaciju da se nastavni plan prilagođava već postojećoj strukturi nastavnika i saradnika, a ne obrnuto. Imamo višak višak klošara iz određenih oblasti, hajde za njih da izmislimo predmete. To nam se dešava na univerzitetu i na svim fakultetima treba da budu potpuno isti nastavni planovi i programi ako je reč o istorodnim fakultetima. Ako dozvolite, da se ne nakupi mnogo toga, da i neki odgovor čujete.Termin „celoživotno učenje“ je pruzet iz neke prakse od strane samih nastavnika. Interesantno je da se i Zakon o visokom obrazovanju učenje tokom čitavog života isto pominje,

Mnogo toga ima što je u ovom zakonu, koji je brzo donet, proklizalo, te moramo da pitamo i roditelje i izdavače i državu šta sve treba popraviti. Nema ni kompetencija za digitalne udžbenike, da ne bude torba 15 kilograma đaku, a idemo u digitalizaciju škola i elektronske prosvete, tako da ovde je pitanje samo i kvalitetnih recezenata.Konkurencija ne može da smeta, ali za više reda, kontrole i ocenjivanje kvaliteta udžbenika se potpuno slažem i to ćemo predlagati u izmenama i dopunama

i koje lektire nikad nisu bile u školama, a treba da budu i niz drugih pitanja i od nacionalnog i od nekog univerzalnog značaja. Naravno da je ovde pitanje profita i naravno da je ovo rešeno nekim drugim zakonima koji su nas zatekli

tako da polaganje prijemnog neće se ostvarivati na isti način sem tamo gde fakulteti imaju izuzetno veliku navalu, pa moraju još nešto dodatno proveriti, kao što je arhitektura, kao što je dramski ili neki drugi koji traži neke druge kvalitete kod budućih studenata, tako da će završetak biti i ocena škole i ulazak na visoke studije.Kada je u pitanju mala matura, nažalost, ona mora biti uvedena i mora biti strožija dok se škole ne nauče da kvalitetnije ocenjuju. Sada imate jurenje ocena, jurenje proseka, ogromne brojeve vukovaca i svega. Pričali smo i na odboru juče kako lako se matematika pravi čim je nešto blizu 3,40, to je obavezno već vrlo dobar itd. Tu se zaista licitira tim uspehom i ustanove su to odavno naučile. Kada budu shvatile da je eksterna ocena jako važnija nego ona koja trenutno traje u toku procesa ocenjivanja i trajanja školske godine, onda će ove stvari moći da se koriguju.Naravno da je interes učenika da može da aplicira na neograničen broj fakulteta i pričali smo na odboru, kamo sreće da doživimo da bude visoko obrazovanju u potpunosti besplatno.Prosvetna besplatno.Prosvetna inspekcija, jedna velika tema. Znači, ona kako sada postoji je loš alat. Mi smo ove godine uveli 200 stručnih saradnika, savetnika, najboljih ljudi iz struke koji su kao pomoć jedna sistemu i pravićemo jedno potpuno novo telo koje će moći da zadovolji predmetnom nadzoru, da ne ode psiholog profesoru matematike na čas. Gledaće nešto, ali neće videti ono što treba da vidi.Postoji i mogućnost samo vrednovanja ustanova, na čemu ćemo jako insistirati. Morali bi da imamo hiljade i hiljade inspektora da bi radili ovo što bi hteli, da svaki čas odu negde, vide i nekog štrecaju. Zaista idemo na drugi princip, a to je u delu Zakona o STEM-u obrazovanja i vaspitanja opisano kroz poglavlje - autonomija ustanove, pedagoška, gde su izuzetno visoko ostvareni rezultati ustanove. NJu treba da delegiraju da bude bolje plaćena, a da kolektiv bude motivisan da bira najkvalitetnijeg među sobom da bi to ostvarili. To je zamisao.Naravno, zamisao.Naravno, ja nemam ništa protiv toga da deca azilanti idu na ovaj način. Mi nemamo neka sredstva da bi napravili sada posebno odeljenje. Bilo je i tih predloga, ali mislim da neka getoizacija u tom trenutku nije u duhu i tradiciji srpskog naroda.Praktični problemi postoje, Nastava se izvodi i na engleskom, srpskom koliko može i trudimo se da neka mesta, kao što je Šid, relaksiramo zbog nekih getoizacije i sagregacije dece. Znači, zaista ne mislimo da i toj deci i Avganistancima i Romima, bilo kome, treba pomoći.

treba.Nacionalni prosvetni savet, o tome ćemo dosta govoriti. Mi smo ovde analizirali za godinu dana ulogu takvih tela u većini evropskih zemalja i nama bliskih i po tradiciji, po bilo čemu. Ta tela po prirodi se sa vama slažem da treba da budu ekspertska tela, i ovako kako ih mi koncipiramo, i dalje nismo rešili taj problem i sa time se potpuno slažem.Ekspertsko telo ne može da ima odlučujuću moć u donošenju odluka. To je onaj problem koji je ovde bio zasnovan i koji nigde ni u jednoj evropskoj praksi nećete naći.

Oni treba da pomognu izvršnoj vlasti da što kvalitetnije odluke donose. U tome je cela uloga.Razna tela, kao što vi kažete, bi bila kad bi sad sve koji bi hteli da budu kao počasno telo, otprilike je to i do sad više ličilo na počasno telo, bi trebalo da bude od jedno 100 članova. Znači, DRI je tražila da se smanji sa ovih 44, pa smo to uradili na 30 i nešto, jer mnogo koštaju državu, a nemamo efekte, te smo kroz razna stručna udruženja, nisu nevladina, to su stručna udruženja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, direktora, jer prosto, kad grupišemo jednu branšu, dajemo jednog predstavnika iz više njih, jer bi bilo ovo preterano moglo. To su društva sa tradicijom. Ne mogu se baš nazvati nevladinom u onom pežerativnom smislu da nešto rade protiv ove Vlade u tom delu.Kada je u pitanju školovanje izbeglica, pa vezano i za međunarodne konvencije, znači, mi smo potpisali svašta. Mi smo svašta potpisali. I, kada govorimo o elektronskom dnevniku i vođenju evidencije, pravu je gospodin Šabić kada mi kaže – izvinite, ministre, doneto je u zakonu da ne može roditelj da vidi zdravstveni karton svog deteta već od 15 godina. Ja ne mislim da je to normalno i prirodno. A, to će pomoći? Ja imam decu preko 30 i više godina, i te kako sam zainteresovan za njihovo zdravlje. Ili će srednjoškolac od 18 godina biti nevidljiv sistemu zato što će to on odlučiti, a kao da roditelj tu nije bitan, a on će sesti u auto u 18 godina prvom prilikom i napraviti karambol i to ne mora da zna. Znači, roditelju to ne sme da javi škola, nego mora da mu javi, ne daj Bože, urgentni centar.To centar.To su zakoni koji su nas dočekali ovde, ja ne mogu protiv njih. Verovatno se ne bih složio sa njima.Kada je u pitanju izbor predsednika raznih saveta, mi smo to zatekli. Za neke smo se i žalili, negde su odbori o tome odlučivali i mi smo davali jako mnogo dokaza kako to loše radi i funkcioniše.Ekskurzije ćemo urediti po jednom posebnom principu, poštujući, naravno, da svoju zemlju treba najviše voleti i upoznati. Podelili smo, taj elaborat se već radi. Uključićemo mnogo ljudi sa strane. Želimo da ako se desi, i dešava se u Srbiji napuštenih škola, ne što će jedan đak sačuvati selo, nego što će i on odrasti, pa neće biti ni njega, a onda ćemo gledati da napravimo od tih planinskih lepih malih škola, koje su u odličnim prostorima, u divnim predelima Srbije, dobra mesta za te vidove rada, naročito osnovne škole, da ne idu skupi hoteli i dranje roditelja, a gde naši prosvetni i tehnološki viškovi mogu i te kako da rade programe oko toga. Mi ćemo pozvati javnost da i ona dečija odmarališta koja imamo i sve druge stvari vidimo.Svakako, smatram da već maturanti gimnazije moraju da vide nešto od klasične Grčke ili šta god bilo. O tome će se isto pitati javnost i struka. Ali, mora da bude jeftinije i pametnije i da će se Srbija podeliti u dovoljno regija da deca ne idu vazda Zlatibor, Kopaonik, Palić. Otprilike sve agencije vam nude ovo jedno isto. Znači, ima mnogo drugih regija koje se moraju videti, od Vojvodine do raznih delova Vlasine, ne znam ni ja čega, to se mora urediti. Mi imamo timove koji to počinju da rade.Asistenti sa doktoratom, to ste i sami rekli, većinom je zbog medicine, ali će drugi fakulteti odlučiti koliko im je to potrebno.Ne znam potrebno.Ne znam ovo trosemestri i semestri, to smo zatekli, tako da to nešto nismo ni menjali. Možemo i nastaviti kasnije. Replika.Gospodine ministre, repliciraću vam samo po pitanju ove izbelgičke dece koja je uključena u nastavni proces u našim osnovnim i srednjim školama. Zapravo, ne znam da li je već i u srednjim.Mi

Oni su morali godinu dana da uče samo srpski jezik, pa su onda upisivani na naše fakultete i srednje škole i na vojne akademije.

šta se dešava na tim časovima? Ovde ne treba biti stručan, pa razmišljati, ovo svako razume šta se dešava na tim časovima. Niti nešto na času uče naša deca, ni deca emigranata. Ako će UN da plate njihovo školovanje, ja sam za to, posebna odeljenja, nije to diskriminacija te nikakva diskriminacija nije tu u pitanju, nema ni podele dece. Oni uče na onom jeziku za koji se opredele. Neko će se opredeliti za engleski, neko za srpski. Treba ih podstaći da svi uče engleski ili nemački, da idu dalje, a ne da ostaju ovde.

Znači, nama su odeljenja mala. To je, eto, nesreća, da kaže čovek, nataliteta. Ali, oni su ovde u tranzitu i sa njima se radi i ne sme biti više od pet đaka u nekom malom odeljenju. NJih ima par stotina na više gradova i na mnogo više škola. To je vrlo neznatno. Oni svakako moraju učiti srpski jezik i to pravilo postoji od kada i kada, ne samo za univerzitet, koji god građanin došao i uključio se u sistem školovanja, njemu se preporučuje razred manje dok nauči jezik, a ostalo vreme komunicira sa decom i uči kroz to druženje.Svakako, mi pritiskamo pre svega UNICEF i ostale da se tu pokaže veća volja i strpljenje i oni počinju da odvajaju sredstva, tako da, uče oni engleski, svakako i to je ono što sva deca rade, pa i naša. Prosto, i naša deca u inostranstvu imaju isto određena prava u svim našim školama u inostranstvu. Znači, oni uče i srpski jezik, to im je dozvoljeno. Mi imamo naše škole tamo. A, s druge strane, isto nisu sastavljeni u jedno odeljenje, tek kad idu u dopunsku školu. Hvala se tiče naših đaka ili dece izbeglica ili dece naših radnika u inostranstvu, npr. u Nemačkoj niko ne može da uđe u odeljenje sa nemačkim učenicima dok se ne proveri njegovo znanje nemačkog jezika, niko, tek ako mu je znanje nemačkog jezika odgovarajuće za taj uzrast, onda se on upisuje zajedno sa nemačkom decom, a ako nije, onda se traže drugi načini, ili se uputi na učenje nemačkog dok ga ne savlada u dovoljnoj meri ili se roditelji snalaze, idu preko naših crkava, preko udruženja itd, gde se neka nastava organizuje.Prema tome, ovo vam nije baš ubedljiv argument što se tiče naših đaka koji su u inostranstvu. Oni imaju određene uslove koje moraju da zadovolje.Deca i izgnanika nemaju nikakve uslove, koliko sam shvatio, oni jednostavno moraju biti upisani u škole sa našim đacima. Uvedite im učenje jezika, videćete, niko od njih neće da uči srpski, svi bi želeli engleski ili nemački, i treba ih u tome podržati, jer oni nisu oni bežali, toliki put prešli, da bi živeli u Srbiji, a EU hoće da nam ih zadrži u Srbiji da bismo imali problem više. **Sanda Rašković Ivić** Hvala gospođo predsednice.Gospodine ministre, poštovani članovi Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, najpre ću nešto reći o Zakonu o visokom obrazovanju. Ovaj zakon je delimično rezultat kompromisa između akademske zajednice i samog Ministarstva, i ljudi koji su i pisali i predlagali ovaj zakon svakako jesu imena koja izazivaju respekt. Međutim, s druge strane imamo jedan veliki deo akademske zajednice koja je jako nezadovoljna ovim zakonom i smatra da ovaj zakon, u stvari, ojačava upravljačka prava Vlade i Ministarstva, a nikako ne radi ni na autonomiji univerziteta, a isto tako na neophodnim reformama.Prvo

Naime, znamo da je Nacionalni savet jedno od ključnih tela u akademskoj zajednici, u strateškom promišljanju univerzitetskog rada i programa i nju sad bira Vlada. Znači, trebalo bi, mi smo dali i kao grupa amandman, da Nacionalni savet bira Skupština. Ukoliko bira Vlada, naravno da će Vlada birati ljude koji su bliži njenoj političkoj opciji, tako da bi tu moglo da dođe do zloupotreba, odnosno do gubitka autonomije.S druge strane, uvodi se i Agencija za akreditaciju. Mi imamo već komisiju – akreditacionu komisiju koja radi kako radi. Agencija za akreditaciju ovim postaje još jedan instrument Vlade i dovodi u opasnost autonomiju visokog obrazovanja.Rekla bih nešto i o članu 93. gde se govori o govori o produženju radnog veka. Dobro je da se ide u penziju sa 65 godina i da mogu profesori, koji su vrlo značajni za svoju sredinu, da produže svoj radni vek za godinu ili maksimalno za dve. Ova mogućnost daljeg igranja produžetaka sve do 70. godine nije dobra. Znam da u Rusiji i u Sjedinjenim državama profesori mogu da rade i preko 70 godina, ali to su sasvim drugačije organizovana društva nego što je naše. Mislim da kod nas uz ovaj odliv mladih ljudi, koji se dešava svake godine, a 2016. godine je nama otišlo iz zemlje 70.000 mladih ljudi, ukoliko mi budemo držali, produžili vek i napravili neku vrstu, dozvolite mi da kažem, gerontokratije, to mogu da kažem jer i ja imam već preko 60 godina, mislim da mladim ljudima treba omogućiti da napreduju, jer neko ne može da bude biran iz asistenta u docenta, ukoliko se ne stvori mesto, ono će se stvoriti ako je docent biran u profesora, a profesor koji drži tu katedru je otišao u penziju. Naravno da treba poštovati veliko iskustvo i rad starijih kolega i na neki drugačiji način, drugi način ih uključiti u rad univerziteta, ali ne na ovakav način.Pošto način.Pošto sam ja i sama profesor na Visokoj školi strukovnih studija, moram nešto da kažem i o strukovnim specijalistima. Naime, smatramo da je strukovnim specijalistima učinjena nepravda, jer oni su do sada dobijali diplomu drugog stepena, a sada su degradirani na diplomu prvog stepena, što nije dobro, jer nijedna degradacija nije dobra, a sem toga, oni su degradirani i biće degradirani finansijski. Molila bih da se njihov profil, radni profil kod strukovnih specijalista uskladi sa nacionalnim okvirom kvalifikacija, jer to nije sasvim i kod svih struka usklađeno.Ovo je jako važno da se ovaj problem reši. Dali smo amandman s tim u vezi, jer moram da kažem da 36% 36% od ukupnog broja studenata čine strukovni specijalisti. Znači, to je jedan vrlo veliki broj ljudi.Ovde bih citirala profesora Kovačevića, bivšeg rektora Beogradskog univerziteta, koji je imao primedbe na model finansiranja i koji kaže da nema odgovora na pitanje – odakle pare i ko će te pare da da?

psihologije i, takođe, akademik Teodorović smatraju da ovaj zakon u stvari više radi na upravljanju sistemom, a ne na reformama i da nedostaje jedan jako veliki deo

da će srpski univerziteti ostati organizovani mnogo lošije i potpuno drugačije nego što su to univerziteti u visoko razvijenim zemljama koje bi nama trebalo da budu uzor.Meni uzor.Meni se čini da je cela grupa privatnih univerziteta nekako ostala van ovog sistema, pa me interesuje kakvi su vaši stavovi oko toga.Osvrnula bih se još i na član 138. koji tretira Prištinski univerzitet, odnosno teritoriju Kosova i Metohije. Volela bih da ministar objasni, odnosno da mi odgovori o čemu se ovde radi, jer ovde se govori da će se postupati u skladu sa Rezolucijom 1244, ne pominje se Ustav Srbije i, naravno,

diplome lakše priznaju, a na šta se Srbija već obavezala, ali isto tako jedna priprema da se lakše država da tako kažem, odnosno pod Prištinu stavi Prištinski univerzitet koji je izmešten sada u Kosovsku Mitrovicu.Na kraju, pomenula da ovde nema ni reči o rangiranju naših univerziteta. Mi rangiramo studente kada se upisuju na fakultet, rangiramo ih onda kada polažu ispite. Vrlo nam je stalo do toga kakav će biti, kakav je rang Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi i ponosimo se što smo univerzitet u regionu koji je na 300 mestu Šangajske rang liste na koju nije lako doći.Međutim, kada bi me neko pitao od stranaca ili kada bi me neko pitao od naše dece koja se ovde upisuju – koji je bolji univerzitet, Novosadski ili Niški, ja ne bih umela da kažem, a da za to zaista postoji supstancijalno nešto što će to i kvantitativno da pokaže, koji je bolji od ta dva univerziteta zato što mi nismo sproveli rangiranje naših univerziteta. Mislim da to rangiranje i zakonski mora da bude obuhvaćeno.Što se tiče ovog drugog zakona, odnosno Nacrta zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, za razliku od ovog Zakona o visokom obrazovanju, koje je, kao što sam već rekla, negde negde plod jednog delimičnog dogovora između ministarstva i akademske zajednice, neka vrsta kompromisa, ovde izgleda po onome što sam čula i od profesora Lipkovskog, ali i od drugih predstavnika akademske zajednice, nije bilo suštinskog kompromisa. Praktično, većina ljudi koje sam konsultovala čitajući ovaj zakon, a i čitajući ga sama negde, imala sam utisak jedne strahovite centralizacije koju sprovodi ministarstvo.Sve je sada u u rukama ministarstva, tačnije u rukama ministra i moram da napravim jednu digresiju. Ovaj Zakon o BIA koji se najavljuje takođe daje jako velike ingerencije direktoru BIA. Znači, glavi kako ministarstva, tako i BIA, odnosno takvih organizacija daju se čini mi se prevelike ingerencije, što svakako ne može spadati ni u odbranu, niti u iskazivanje demokratije i demokratske volje.Pre kada pogledamo šta se dešava sa Nacionalnim prosvetnim savetom, on je praktično rekla bih demontiran od svojih ovlašćenjaa. Naime, da za naše gledaoce kažem da je Nacionalni prosvetni savet institucija koja postoji u srpskom društvu 150 godina i nju su činili i ministar i najsjajniji profesori tog vremena i Prosvetni savet je davao saglasnost na nacrte zakona i on je usaglašavao i nastavne programe. Međutim, danas on više ne daje saglasnost na nacrte zakona, ne usaglašava nastavne programe, on danas daje samo mišljenje, a znamo da mišljenje nije obavezujuće.Dalje, obavezujuće.Dalje, što se tiče te centralizacije, imamo opet ulogu ministra gde ministar de fakto i de jure bira direktore 2.500 škola u Srbiji, naravno na temelju dokumentacije koju dobije. Možda, gospodine ministre, ne znam da li ćete stići bilo koji drugi posao da radite, osim da čitate tu dokumentaciju da čitate tu dokumentaciju i da određujete ko će biti direktor škole. Naravno, podozrevamo da ovakva vrsta centralizacije i praktično poslednju reč koju daje ministar i mogućnost da on potpuno promeni odluku školskog odbora i bilo kog drugog odbora ili tela ne vodi u izboru najboljih kadrova, nego vodi u izbor najpodobnijih i najposlušnijih kadrova, što naravno nije dobro i uvodi jednu veliku političku dimenziju u obrazovanje, a mislim da politička dimenzija mora da bude odsutna iz obrazovanja, kao što treba da bude odsutna i iz medicine, iz kulture itd.Imamo sada primer ove zemunske škole u kojoj roditelji štrajkuju i vi ste tu sa dosta tvrdim stavom i može se lako desiti da od ovih 2.500 škola recimo 10% roditelja ili zaposlenih bude jako nezadovoljno i onda ćete imati, imaćemo svi zajedno problem da se u 250, 300 ili možda 500 škola štrajkuje, jer ljudi nisu zadovoljni sa izborom direktora.Mi u srpskom društvu imamo tri značajne institucije – to je Nacionalni prosvetni savet, to je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, takođe gube svoju snagu i tu je ministar mnogo iznad njih i sve odluke koje oni donesu ministar može da i da imenuje svoju komisiju i da još, po ovome što sam videla, naplati za rad te komisije iz budžeta ovih dotičnih zavoda, što naravno nije dobro i što stvarno, rekla bih, da se malo našalimo, spada u jednu pravu centralističku bajku.Što bajku.Što se tiče samih veza visokog obrazovanja i srednjeg i osnovnog obrazovanja, tu kao da su te veze prekinute.

u programe koje će deca učiti u osnovnoj školi ili u srednjoj školi, a oni su ipak te perjanice dotičnih nauka, dozvolićete mi da je to ipak univerzitet, a ne profesori, odnosno nastavnici u srednjoj i osnovnoj školi. Znači, mi ostajemo tu sa jednom centralizacijom i sa nedostatkom stručne kontrole, što je takođe loše.Mislim da treba povesti više računa o izuzetno nadarenoj deci i više povesti računa o školama od izuzetnog značaja, kao što su Filološka gimnazija, Matematička gimnazija, gimnazija sa dvojezičnim odeljenjima i Sportska gimnazija takođe i to nekako više negovati.Ono što bih na kraju želela da kažem jeste da bi bilo dobro, a mi smo to amandmanski i tražili, da se nađe način da se Aleksin zakon inkorporira u sam zakon tako da, samo da izađe Šešelj, pošto je on navikao valjda da bude na farmi i u psihijatrijskog bolnici, pa se tako ponaša i ovde pravi to to isto.Smatramo da zaista treba na jedan način ispoštovati ne samo smrt tog deteta, jer smrt tog deteta treba da nam posluži kao prevencija svake druge smrti, dečije smrti koja bi zbog vršnjačkog nasilja, koje nije pomenuto kao termin na 160 strana ovog zakona, trebalo bi da se nađe mesto i za to. Hvala vam na pažnji.

i sasvim neprimereno uvredio poslanicu Rašković Ivić. Mene je sramota da ponovim šta je on rekao. Ne znam da li su stenografkinje, bio je dosta glasan, da li su stenografkinje to uspele da čuju ili ne, ali molim

da izbrišem.Samo polako, nemojte da vodite svi sednicu umesto predsedavajućeg i predsednika.Izbrisaću listu i daću vam reč.Reč Teško je reći da je i predsedavajući se nekako ogrešio o Poslovnik, ali jednostavno nema drugog načina da se interveniše, pa ću ja koristiti član 27.Neverovatno je da narodni poslanici koji očigledno pokazuju već mesecima unazad da ne znaju ni šta je narodni poslanik, ni šta je Narodna skupština, pokušavaju svoje frustracije da leče tako što ničim izazvanim napadaju predsednika Srpske radikalne stranke doktora Vojislava Šešelja i ne samo u parlamentu nego u medijima.Bilo bi lepo, da kada bi oni imali znanja, kada bi imali hrabrosti, da ukrste s njim argumente u nekoj raspravi. Gde je gospođa, koja je navodno univerzitetski profesor, malo pre da raspravlja, da učestvuje u raspravi sa ministrom kako je to radio profesor doktor Vojislav Šešelj?Znate, Šešelj?Znate, imaju oni problem kompleksa Vojislava Šešelja, mnogi i pokušavaju na sve moguće načine da omalovaže i njegovo delo i njegov lik, ali ono što je Vojislav Šešelj uradio u dosadašnjem svom životu, oni ne mogu ni da sanjaju. Čak i ako svojim nekim akademskim titulama i nekakvim svojim znanjem prikače i ono čime se kite na osnovu delovanja oca njihovog.Naravno, neću da govorim namerno imena da ne bih dalje izazivala repliku, ali svakako je svima jasno na šta se odnosi i neka se gospoda poslanici…

u skladu sa članom 103. je trebalo da reagujete na izlaganje koleginice Radete koja je na najgrublji mogući način zloupotrebila svoje pravo da vama ukaže na nekakvu grešku u postupanju, tako što je polovinu svog vremena iskoristila za to da vređa narodne poslanike, a drugu polovinu da veliča lik i delo Vojislava Šešelja.Mislim da ste čuli vrlo dobro šta je koleginica Radeta govorila. Upozorili ste je na vreme na kraju njenog izlaganja, ali čini mi se da je vreme najmanji problem bio u njenom izlaganju. Ona, niti je ukazala vama na to da ste prekršili Poslovnik, niti je obrazložila u čemu se po njenom mišljenju povreda sastoji, ona je nastavila ono što njena stranka jedino stranka jedino valjda i da radi, da vređa, ponižava i omalovažava druge.Vi ste iz nekog razloga dopustili koleginici Radeti da radi, molim vas da sada ispravite grešku. Sami ste uveli institut nekakve zakasnele reakcije, kada se uverite u stenogram, šta je zapravo rečeno. Ako pogledate šta je koleginica Radeta rekla, videćete da je ona zloupotrebila svoje pravo da vama ukaže na povredu u postupanju. Molim vas da reagujete i da izreknete kaznu koja je za tako nešto i predviđena. Hvala.Član 103. o kome ste govorili takođe govori o određenim, konkretnim povredama Poslovnika koje je moguće da predsedavajući uradi, ali u članu 103. u svim stavovima, deset, nijedan se ne slaže sa onim što ste vi izneli, osim što ste izneli ocenu izlaganja poslanice koja je takođe iskoristila pravo po članu 27.Prema tome, ne vidim…(Aleksandra ne vidim.(Aleksandra Jerkov: Dobro.)Svakako dobro, jer nekako je uloga predsednika parlamenta da ocenjuje da li je bilo ili nije bilo povrede Poslovnika, a vi ćete naravno to izreći, odnosno većina poslanika svojim glasanjem,

Zahvaljujem predsedavajuća.Ukazujem na povredu Poslovnika, član 106. poslednji stav, da za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje.Svi u sali smo mogli da čujemo ono što je poslanik Šešelj rekao gospođi Sandi Rašković Ivić i mogli su da reaguju i drugi poslanici, čak i oni iz vladajuće stranke koji štite i prava žena i trude se da zaštite žene. Lično nisam reagovala zato što smatram da on to radi namerno i da je njega najbolje ignorisati.Kada ste bi predsedavajuća rekli da niste ništa učinili da ovde povredite Poslovnik, slažem se. Niste ništa učinili da ovde uvedete red. Niste učinili ništa da sprečite da jedna žena ovde bude grubo vređana.Nije

sali.Znači, ako me neko opominje da ne koristim Poslovnik, onda nema pravo da krši Poslovnik i to da krši sa namerom.Član 106. stav 3. govori da za vreme govora poslanika nije dozvoljeno dobacivanje, ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora, a mora to da se učini neposredno.Znači, vi ste se javili 30 minuta kasnije da nešto kažete o čemu nemam nikakve…(Vojislav rekao?)Nemate pravo, niko ništa sada.Predsednik parlamenta je odlučio da napravi red sada i pošto se izgleda poslanicima ne raspravlja o tačkama dnevnog reda u ovom delu rasprave, dajem pauzu od dva minuta da bi ostali poslanici koji žele da raspravljaju isključivo o tačkama dnevnog reda, a ne da zloupotrebljavaju Poslovnik ni da pričaju šta kome pada na pamet.

se.Gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, poštovani narodni poslanici, mislim da nije bilo potrebe da se spoje rasprave o ova dva zakona, s obzirom da oni na neki način su različiti zakoni i ne vidim ni razlog da to bude po hitnom postupku, ne vidim da je nešto bilo tako važno da cela procedura ide na takav način. Ako neko ceni da su to važni zakoni, onda je logično obratno, da bude pojedinačna rasprava o svakom i da se ostavi dovoljno vremena da se mogu podnositi amandmani itd.Ja ću onda biti primoran da govorim o oba zakona zajedno, i ako oni nisu sasvim isti. Što se tiče ovog krovnog zakona koji se sam zove Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, taj zakon bi morao da proistekne iz onoga što je ovde usvojila Vlada još pre pet godina, a to su strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. To je jedna neobična osobina našeg političkog života, da se doneseni zakoni, da se donesene strategije, da se donesene odluke potpuno zanemare ili da se nedovoljno o njima vodi računa kada se pojavi neka nova Vlada, možda to neko ne želi, ali kao da istoriju uvek počinje sa onima koji su u tom trenutku na vlasti.Ovo je strategija, moram da kažem, nije loše napisana i onda kada je donesena i usvojena, ja sam o njoj imao dobro mišljenje nasuprot nekim drugim opozicionim poslanicima, smatrao sam da ona na jedan vrlo korektan način otvara ključna pitanja našeg sistema obrazovanja.Ovde je bilo rečeno da mi suviše često menjamo te zakone. To se može tumačiti na dva načina. Jedan je da nisu dobro napisani, da imaju slabosti, da su nepotpuni, ali drugo, što je mnogo važnije, obrazovanje je praktično centralna stvar u svakoj civilizovanoj, organizovanoj državi. Menja se nauka, menja se tehnologija, svet se menja i zakoni moraju da prate to što se zbiva. Nemoguće je imati jedan sistem, sistem zakona o obrazovanju koji će nepromenljiv biti godinama, to bi bilo loše, to bi bili onda neki načelni principi, a ne konkretna rešenja.Dakle, Srbija ima jedan ogroman zaostatak sa svojim sistemom obrazovanja. Samo da kažem, pre svega za gledaoce, ljude koji prate Skupštinu, a i za neke poslanike, u sistemu obrazovanja u Srbiji radi 126.000 ljudi i u ovom trenutku u različite škole u Srbiji ide oko 1.260.000 ljudi. Dakle, jedan ogroman segment našeg stanovništva, naravno pre svega mladih, pohađaju taj sistem i jako veliki broj ljudi radi u sistemu obrazovanja. Dakle, mi ovde razgovaramo o nečemu što je ključno i po broju zaposlenih, i po broju onih koji su u sistemu obrazovanja

bilo je reči na odboru, ja sam npr. postavio pitanje, to imate u ovoj strategiji, mogućnost da Srbija konačno dobije ono što je karakteristika razvijenih zemalja, da je srednje obrazovanje obavezno. Znači, ne samo osnovno obrazovanje nego srednje. Odgovor koji se dobije je tačan, da je za to potrebna promena Ustava, ja to ne sporim, ali je potrebno da ministarstvo, to je kad govorim o strategiji, to piše prosto, uslovno u strategiji, da ministarstvo pokrene inicijativu, da Vlada odgovori da li ona može da odvoji sredstva, kolika su sredstva potrebna i šta je sve potrebno da bi Srbija konačno dobila ono što ima većina razvijenih zemalja, da je obavezno i srednje obrazovanje. Danas sa osnovnim obrazovanjem ne možete mnogo učiniti, sa modernom ekonomijom, u modernom, kako bih rekao, vizuelnom društvu.Mi nažalost, ja sam to uzeo samo kao primer, da bi to bile u stvari neke vizije, ne možete staviti u zakon, jer bi nama pre toga trebalo promeniti Ustav, ali možete to tražiti, možete jedan dodatak imati šta je neophodno da se predloži Vladi. Konačno, ministar obrazovanja je deo Vlade, ravnopravni član Vlade.Ono što je meni ovde karakteristika ova dva zakona, ja ću to vrlo otvoreno reći, on ima da kažem tri karakteristike. Prva je da se stvarno pokušavaju otkloniti neke nepravilnosti i neki uočeni nedostaci u ova dva zakona i ja to ne sporim. Neka rešenja koja se predlažu su korisna, znači nije tamo sve nekorisno ili loše. Jedan primer je naveden, npr. kada je suspendovan, profesor gubi licencu. Je li on ima prava da radi, nema prava da radi, npr. takva stvar je ovde mnogo bolje u zakonu regulisana, pokazuju se koraci kako da se, šta da se radi sa nastavnikom koji ne može da radi do sudske neke odluke oko njegove licence, odnosno konačne odluke da li će moći da bude nastavnik. Ali, kako bih rekao, to su manje promene u samom zakonu i ako ih ja ne potcenjujem.Ono što je druga karakteristika i to ja jako zameram onima koji su radili zakon, to je što ovaj zakon suštinski atatizuje naš prosvetni sistem. Oba zakona donose mere koje svode, ograničavaju i ono što smo se na neki način, do sada, doneli odluke i na neki način funkcioniše, a to je izvesna autonomija onih tela koji odlučuju o tome kako izgleda razvoj prosvete, odobravaju te programe i takođe ta tela odlučuju o akreditaciji.Kao što znate, o akreditaciji je bilo jako mnogo problema. Privatni fakulteti prejudiciraju vrlo unosni posao za jedan veliki broj ljudi, da ne otvaram tu temu, ne potcenjujem ih ali su vrlo unosni i naravno da je velika borba da neko dobije akreditaciju.Sada mi ta tela koja je Skupština formirala, mi prebacujemo u stvari na Vladu. To je po meni krajnje pogrešna odluka. Odgovor koji smo dobili je bio neuk ili gotovo ciničan, ne govorim o ministarstvu, da je to svejedno da li je Vlada…, nije svejedno. Zato što kada birate ta tela u Skupštini, to je pred javnošću, poslanici mogu da govore o članovima, to je javno. Kada Vlada donosi odluku, to nema taj stepen javnosti i taj stepen, kako bih rekao, provere ljudi koji će biti u tim telima.Meni je žao što je ovo ministarstvo, ovaj ministar i ova Vlada koja stoji iza toga faktički vratila u ingerencije ministra, odnosno Vlade one odluke koje je do sada radilo jedno telo, koje po meni bilo više samostalno upravo zato što ga je birala Skupština. Dakle, ono što je radila Skupština, izbor tih tela, sada se premešta na to da to radi ministar i da to radi Vlada. Mislim da je to pogrešno i da je to korak nazad. Nisam zadovoljan takođe ko je sve bio član tih akreditacionoih komisija ili Prosvetnog saveta, ali to je bio i neki kompromis ili relativan kompromis učinjen ovde u Skupštini.Ono što će ovo imati za posledicu je da će i ta famozna akreditaciona komisija takođe biti jedno Vladino telo, i ja onda imam velike sumnje da li će onda politički uticaj biti oni koji će odrediti članove te komisije, koji će onda na kraju odlučivati o tome ko će biti akreditovan, a ko ne. Naravno da nije u pitanju beogradski univerzitet ili novosadski univerzitet, to je jasno da tu neće biti nikakve sporne, u suštini akreditacije, ali se radi o mnogo komplikovanijim pitanjima raznih privatnih univerziteta i raznih ljudi koji velike pare zarađuju, bilo kao vlasnici, bilo kao nastavnici na tim fakultetima.Moram da kažem da smatram da je to etatizacija povećanje kontrole nad tim telima potpuno nepotrebno. Odgovor koji smo dobili, taj argument postoji, to je da se Skupština pokazala krajnje neefikasnim u zameni tela. Ministar, ako korektno citiram je rekao da je Skupština bila neefikasna, da mesecima nisu mogli da se zamene. To je tačno inače, ja znam da je to tačno kao poslanik, ali to ne može biti argument protiv te procedure i onda je to odgovornost Skupštine. Mi ne možemo zbog toga što je Skupština efikasna u radu da onda kažemo – e, pa sad to treba promeniti, a o tome svemu odlučuje ministar, odlučuje Vlada.Ako je Skupština neefikasna u radu, onda je treba učiniti efikasnijom, ali, mene brine ovo da se ponovo vraća u ruke Vlade, ministra, čitav niz stvari o kojima treba odlučivati. Isto je pitanje direktora škola. S jedne strane njima je dato pravo da učestvuju u nastavi. Lično mislim da je to nepotrebno dato pravo, da ne vidim neku posebnu svrhu, jer je dovoljan taj menadžerski posao, direktorski posao zaokuplja čoveka celodnevno, ali istovremeno opet se donela odluka od koje smo bežali posle 2000. godine, to je da jedan čovek odlučuje praktično o 2.000 direktora, škola u Srbiji. To po mom mišljenju nije dobar način. Treba, kako bih rekao, izbeći to da ponovo se sve koncentriše u rukama Vlade i da Vlada o takvim stvarima odlučuje.Donesene odlučuje.Donesene su neke novine. To su te mogućnosti da škole osnivaju ta privredna društva, da, kako bih rekao, na jedan moderniji način prate ekonomski razvoj zemlje, privatne inicijative, pokušaj da se da se materijalni položaj škola popravi. Nemam ništa protiv toga, to je u redu, to je čak zanimljivo, ali opet smo se sveli na to da direktor, ako je sada definisano, precizirano da sa 65 godina ide u penziju, koja su njegova prava, šta su disciplinske mere, kako se bira direktor, da sve te stvari one ipak jesu u rukama praktično jednog čoveka. ja ću se korektno ponašati i ja neću to zloupotrebljavati, ja ću uzeti u obzir mišljenje lokalne zajednice, ja to sve uvažavam i mi zaista možemo da imamo takvog ministra, još boljeg nego što sad imamo, ali to nije odgovor na zakon. Zakon može samo takav da bude koji sprečava to da se sada praktično na jednom mestu vodi ponovo celokupna manje-više prosvetna politika, zato što su ova tela praktično savetodavna tela Vlade, odnosno ministarstva.Još ovo, kada mi govorimo o nekoj viziji, strategiji razvoja, ima jedan deo u zakonu koji govori protiv diskriminacije, koji je u redu.

apsolutno trebalo sprečavati sve oblike diskriminacije i učenje diskriminacije koje se može, kako bih rekao, praktično samo na tom mestu, ako je već porodica ili zajednica diskriminatorska, tu bi morali učenici da dobiju neka alternativna znanja o toleranciji.Ali, kada govorimo, odnosno kada me pitate o sistemu, uzmite samo primer romske dece kojih ima jako mnogo u Srbiji. Da ne otvaram temu broj Roma u Srbiji, svakako je nekoliko stotina hiljada ljudi u pitanju, više nego što popis pokazuje. Mi znamo da, bar koliko ja znam, kod romske dece manje od četvrtine, manje od 25% završi punu osnovnu školu. Dakle, ako je to jedan veliki društveni problem, onda vi u strategiji morate imate i neko rešenje tog problema koji je vrlo težak, jer vi onda zatvarate krug. Oni nemaju punu osnovnu školu, a šta možete u životu raditi bez osnovne škole? Vi zatvarate jedan krug siromaštva, bede i diskriminacije.To je ono kada sam ja govorio da je potrebno da zakon negde ide napred. Kad kažete specijalne potrebe, deca sa specijalnim potrebama, deca diskriminisana, misli se na invalide, misli se na decu sa određenim hendikepima, bilo kako da se to zove, senzor ili motornim, ima različitih podelama. To je sve u redu, inkluzija je već ranije odlučena, iako smo išli malo grlom u jagode, ali ispravno, imate asistenta itd.Ali, vi morate i dalje ići u pravcu u zakonu sistemskom, da ono što vi uočavate kao problem u sistemu obrazovanja targetirate. Ne kažem, u ovom zakonu očigledno, ako bih ja ovako sa strane sada gledao, kao neko ko sada već duže ne učestvuje u procesu obrazovanja, odnosno više nisam aktivan, u tom

To je odluka praktično Ministarstva i to je vaša odgovornost.Recimo, ja smatram da je problem romske dece kod nas veliki. Kod nas se napravio problem dece emigranata kojih je nekoliko stotina u Srbiji. Dakle, ne mogu da shvatim da to postaje centralni problem u Srbiji, 300, 400, ne znam ni koliko je te dece koja treba da idu u školu i ovo društvo da pokaže neku humanost u smislu da im omogući školovanje, s tim što je njihova sudbina neizvesna u smislu da li će ostati u ovoj zemlji, da li će otići dalje, verovatno će otići većina, ali da oni na neki način, to se tako govorilo starinski, budu prijatelji ove zemlje i da im se obezbedi kakav-takav normalan razvoj.Inače, nije tačno da naša deca u inostranstvu prvo moraju da nauče jezik. Recimo, u Švedskoj to uopšte nije tačno, nego ona dok idu u školu tamo imaju posebne časove jezika, pa uz, ako mogu tako da kažem, nastavu uče jezik, plus im država plaća da uče svoj maternji jezik, znači srpski jezik. Uzgred budi rečeno, plaćaju im taksi da idu na drugi deo grada, država im plaća da bi imali svoj maternji jezik da nauče, što je više nego humano.Dakle, još jedanputa,

uočavanju šta su centralni problemi koje naše društvo ima. Vidim da će posebno dualno obrazovanje, što je jedna politička direktiva, da se ne zavaravamo, da dualno obrazovanje, protiv koga ja načelno nemam ništa, ali sa kojim se pojavljuje jako, jako mnogo problema u praksi. Ima jako mnogo problema sa

Mislim da to nije prioritet ovog društva. Mislim da dualno obrazovanje jeste jedan od problema ili jedna ideja, ali ona nije prioritet. Ali, ideja jeste diskriminacija, diskriminacija Roma.Sada diskriminacija Roma.Sada se disciplinske mere preciziraju, što pokazuje da ima neki problem u školi koji se može rešavati isključivo između roditelja, društvene zajednice i same škole. Škola ne može da se bavi sama po sebi tim problemima, škola nije kazamat i ne može nastavnik da bude zatvorski čuvar i da tu decu ograničava itd, ali mora da se napravi jedno telo. Sada je, vidim, pored ovih saveta roditelja, predviđeno i na nivou zajednice da postoji telo i to je očigledno jedan pokušaj da se to reši. Tu se, dakle, uočava problem koji postaje sve veći u našem društvu, a to je ne nedisciplina, nego izvestan huliganizam jednog broja đaka na časovima s kojim škola ne može da se izbori.Dakle, ja bih voleo da se

da Ministarstvo pokaže hrabrost i da uputi Vladi predlog da se stavi na dnevni red obaveznost srednjeg obrazovanja, pa da se vidi koliko to košta, šta su uslovi, šta su problemi u našoj zemlji, da se odgovori na pitanje da li neke mlade populacije ovde ne završavaju ono što je zakonom obavezno – osnovno obrazovanje. Ko su ljudi koji ispadaju iz sistema osnovnog obrazovanja? Da li su to samo Romi? Nisu, odmah da kažem.Zatim, da se odgovori na pitanje šta zapravo znači tehnološki višak prosvetnih radnika u školama. Ja sam se svojevremeno zalagao da neke seoske škole ostanu i mislim da je ministar slično rekao. Nekada je bolje za neko mesto sačuvati tu malu osnovnu školu da bi ta deca ostala, jer kada dete ode već vrlo rano u drugo mesto sa osnovnim obrazovanjem, obično se više neće ni vraćati i onda je umrlo to mesto. Kada nema dece, možete slobodno reći da je grad umro. Selo je umrlo ako nema mladih ljudi. Znači, obrazovanje makar na početku donekle zadržati.Suština je da mi ne možemo rešenje problema direktora, rešenje problema sporog rada Akreditacione komisije, nezadovoljstvo radom Akreditacione komisije… Znate, nekoliko ljudi mi je reklo, ne znam da li je to tačno, koji su kritični prema nekim izmenama zakona, da će sada Akreditaciona komisija biti takva da će u stvari moći i politički da odlučuje o tome koji privatni univerzitet, koji privatni fakultet će moći da radi. Ja se nadam da to nije tačno, ali je sigurno da bi Skupština imala veći uvid u rad

ovaj zakon popravlja neke stvari, verovatno po mišljenju onih koji rade u prosveti možda i bitne stvari, disciplina, direktor, način organizacije rada u školi itd, ali istovremeno ima i korak nazad sa time da misli da će neke neke druge probleme rešiti izvesnom, ja sam upotrebio reč centralizacija, ali reč koju ja koristim – izvesnom etatizacijom, kontrolom sistema obrazovanja. Mislim da to tako ne ide. Država može da bude dobar gospodar, ali država može da bude i loš gospodar. Sada je ovaj ministar, a sutra može da bude neki drugi. Hvala Bogu, raznih ministara smo imali. Sećam se da je neko rekao da smo imali i jednog velikog, prvog ministra prosvete u Srbiji Karađorđe je pozvao da dođe iz Vojvodine, iz Ugarske, bio je veliki Dositej Obradović, to je prvi srpski ministar koji je jedan od najsvetlijih likova u istoriji srpskog naroda, izuzetno obrazovan, na

najbolje je da se opšta društvena kontrola procesa vaspitanja ostvari, a da se istovremeno oni ljudi koji su u jednom datom trenutku, a to je kratko, sasvim u Ministarstvu i vode prosvetni sistem i prosvetu, da predlože ono, ono, i s tim završavam, što je za budućnost. Razlika između ovih zakona i nekih drugih zakona je što se ovi zakoni ne prave za danas, ovi zakoni se moraju napraviti za budućnost. Inače, Srbija bez razvijenog sistema obrazovanja, bez modernog prosvetnog sistema i vaspitnog, nema pravu budućnost. Hvala.

Pri izradi zakona je strategija o obrazovanju izuzetno korišćena. Međutim, ono što je nevolja, ja bar nisam zatekao ni jedan dobar akcioni plan koji može da opravda ono što je strategija zamislila, jer već od 2012, a evo sad je 2017. godina, skoro da su neke stvari promakle, za koje treba mnogo novca. Mi tek sada počinjemo da radimo na jednom ozbiljnom akcionom planu, pre svega na pitanju i jednosmenskog rada, što je osnovni cilj, da imate ambijent i uslov da deca provode vreme kvalitetno u ustanovi.Takođe, prvi put se u ovom zakonu, temeljno pomera granica od učenja sadržaja i reprodukcije istih na ishodno učenje, znači između predmeta povezivanja, što sam rekao da se uvodi. To je ona najkvalitetnija promena koja će se desiti. Tu moraju da idu izmene na osnovu planova i programa, kao što znate i sve ovo. Zaista imamo ogromnu podršku svih ljudi koji promatraju ove procese na nivou, recimo Sekretarijata za ovaj deo jugoistočne Evrope, koji čak i od nas neka rešenja uzimaju.Ono uzimaju.Ono što je jako važno, strategija je vrlo često korišćena. U mnogim stvarima na Odboru smo komentarisali gimnaziju koja ne prelazi 22, 23, 24%, složićete se sa profesorom Jerkovim, ali smo napravili koncepte za jedno jedno osavremenjavanje gimnazije, a ujedno smo očuvali sav onaj integritet gimnazije koji mi poštujemo, koji imamo ovde decenijama. Mislim da je ukupna gimnazijska zajednica koja se time bavi jako zadovoljna rešenjima. Boljim ponudama, boljem određivanju smerova informatičkih, za talentovane, za gimnazije i te kako se bavimo nadarenom decom i gledamo da to bude ono što će povući omladinu ka kvalitetnim studijama.Dobro zante da nema kvalitetnog studenta i slažem se sa gospodinom Šešeljem da nekad neko bljesne. Imao sam drugova koji su voleli da uče kampanjski, kada dođu na fakultet, odlični budu. U srednjoj školi ga mrzi da odgovara na svako pitanje, prosto taj princip da ne voli sve da uči mu je dosadan, ovde bira ono što on voli i ima tu logike, razloga. Ali ako imamo stanje, da se ne zavaravamo, mi smo sagledali praktično stanje trenutne situacije u obrazovanju u Srbiji i nismo je ulepšavali. Uz, svaka čast, situacije koje se mogu pohvaliti, obišao sam negde preko 80 gradova, na stotine škola, znači ušao sam da vidim svojim okom, da razgovaram sa direktorima, nastavnicima, psiholozima, sa svima. I nisam gledao statistiku samo, zaista smo videli da su ti problemi toliko nataloženi da sve ovo drugo, ako nastavimo da radimo po istom principu, ne znam kojom ćemo brzinom rešavati probleme.Tako da etatizaciju i uopšte pojavu centralne uloge ministarstva, države ću objasniti kasnije. Mnogi drugi će se toga još doticati, pa mislim da ću vrlo temeljno objasniti, jer ko je čitao zakon od početka do kraja videće da s jedne druge strane tamo postoje tolika ovlašćenja koja se odnose na svaku ustanovu po pitanju njene autonomije koja nikada nije postojala u našem obrazovnom sistemu. Ali, postoji ono – ali. Ne možete dati nekom ko je neuk, ko je nevešt, ko je loš menadžer, gde je škola loše ocenjena, gde su loši uslovi, da ima autonomiju. On je već sam sebi već uzeo tu autonomiju kroz način kako se bira, postavlja i šta radi.Meni bi trebalo još jedno zasedanje samo da vam iščitam nevolje koje sam ja za godinu dana popisao, koje se odnose i na gubljenje para, na tužakanje, na agencije za borbu protiv korupcije, na zapošljavanje familija i čega hoćete dalje. O tome ću pričati sigurno u jednom delu, ili danas ili sutra, ali mislim da dugujem neki kompletan odgovor.Kada je u pitanju strategija i zakon oko dece sa posebnim potrebama, gde apsolutno smatramo da romsku decu smo podržali maksimalno u praksi. Skoro smo duplirali broj i osnovaca i srednjoškolaca i Romkinja, što je još važnije. Broj studenata, mi se s njima redovno viđamo i kada dobijete onu geometrijsku progresiju da je taj broj učenika duplo veći, još duplo veći, tu im je UNICEF odličan partner. Mi smo u zakonu, da ne nabrajam, član 45, 136, 77, 76. 136, 77, 76. itd. u više nacrta to stavili. Mnogo je važnije da to realizujemo. Apsolutno imamo ogromnu volju i ja imam sa njima odličnu komunikaciju. To je nekakva naša valjda društvena obaveza. I, da ne piše ni u strategijama, ni u zakonima.Dualni

ono što pokriva i predškolsko, osnovno i srednje. U okviru srednjeg, naravno, imamo opšte obrazovanje gimnazijsko, srednje stručno i dualno, o njemu ćemo govoriti, možda sa više aspekata kada on dođe na red, pa prosto ne bih sada.Tehnološki viškovi, zaista je to pogrešan izraz. U fabrikama, to su oni ljudi koji su ostali bez posla, u prosveti je to privremeno stanje stvari svake školske godine. Ova nevolja je nastala ovoga puta ne zbog reforme obrazovanja nego zbog nataliteta, ali ako govorimo o reformi obrazovanja, mi temeljno, sada sagledavamo sve aspekte nedostataka, kadra, prema plati koja je dostupna za razne profile za razne procese. O tome ćemo se vrlo temeljno baviti. Ono što svakako morate znati, ovaj zakon je preglomazan i ovako je preglomazan. Iza njega stoje više stotina, čak kažu i do 900 raznih pravilnika i raznih još stvari koje se moraju urediti. Pokušaćemo da to stavimo na manji broj pravilnika i pokušaćemo kao i do sada da pravimo razne ekspertske timove.Ono što moram da kažem i što sam na Odboru za obrazovanje rekao, a to je status hitnosti. Pouzdano vam mogu dokazati da smo mi sve poslove, obaveze završili do jula meseca. Postojalo je čekanje mnogo procedura, mnogo tela mora da da saglasnost. Određena tela su kasnila po dvadeset ili četrdeset dana. Između toga da mi nemušto kažemo ovde – da, oni su zakasnili, mi nećemo da govorimo o tome šta je rekao Zaštitnik građana, ili šta je rekla, recimo Agencija za borbu protiv korupcije. To bi bilo legalno, jer smo mi imali vremenski rok, a oni nisu uradili, ali bi bilo nelegitimno i taj cajtnotu je sada došao prevshodno zbog početka akademske godine i zbog situacije gde se moraju rešiti tzv. tehnološki viškovi, a ja moram taj izraz da koristim, jer to je lista koja se svake godine formira, koja se od prošle godine demokratski raspoređuje.Vratiću se kroz diskusiju, kroz mnoge slučajeve iz prakse, gde se skrivaju radna mesta i to umanjuje opšti budžet prosvete, a gde sindikati nemaju dostupnost informacija, jer vi znate da Vlada od 2014. godine, od 7. decembra Zakon o zabrani zapošljavanja. Profesori odlaze u penziju, moraju drugi da rade, a vi nemate konkursni postupak. To je ono što je sistem dovelo do mnogih loših situacija između svih drugih o kojima možemo da pričamo, o ukupnoj selektivnosti, plaćenosti, izboru ljudi. Mi nismo Finska, to je sigurno, ali možemo da napravimo ozbiljne korake da ka tome krenemo.Kada je u pitanju odgovor za Sandu Rašković Ivić, tri puta je menjan rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u severnoj Mitrovici na osnovu rezoluciji i člana 109. Zakona o visokom obrazovanju. Razlozi su bili temeljniji nego forma koja je to tražila. Upravo obrnuto, da nismo slušali zajednicu Srba i svih drugih koji žive dole, Univerzitet u Prištini bi se u potpunosti utopio u neko sivilo. Znači, nisu mogli da ispune budžetske kvote, nisu ih dobro raspoređivali, na onoliko malo ljudi osnovala se gomila privatnih fakulteta. Albanci prikazuju svetskoj javnosti da imaju dva univerziteta prištinski u Prištini i mitrovački u Mitrovici, gde po njih podrazumevaju i severnu i južnu. Imaju integrisane modele. Mi smo očuvali upravo univerzitet u nekom klasičnom smislu postojanja.Tako da odvajam ono što se zove uloga rektora i njegove loše postupke, radnje, intervenciju države gde je mogla i onoga šta je interes države u širem smislu. Vi znate da sam ja bio sprečen da uđem, a išli smo da posetimo upravo rektorat i da razgovaramo sa dekanima. Želimo da taj univerzitet ne bude samo finansiran i samo mesto gde se ide za brzu i laku diplomu. Hoćemo da bude kvalitet, da tamo studenti odu isto kao na druge univerzitete, hoćemo da profesori tamo ne odlaze za vikend, da drže kontinuirano nastavu i da studenti od toga neke velike vajde nemaju. Malo mi je vremena da sve diskutujem šta je tamo bilo loše.Kada govorimo o strukovnim studijama i specijalistima, do 2016. godine mi smo imali da oni ostvaruju na završetku tih svojih studija 180 poena, sa specijalizacijom dođu na 240. visoko, a u sklopu našeg nacionalnog okvira kvalifikacija koji se radi, radi se taj zakon, koji će isto biti brzo ovde, takođe usklađujući sa EOKOM, znači dolazimo da se oni zbližavaju sa osnovnim akademskim studijama, sa istim brojem poena, te ne mogu više biti na na grupaciji sedmice. Svi koji su zatečeni, to im se priznaje, sada govorimo samo onim novima koji bi možda na lakši način, neka upišu Medicinski fakultet, ja nemam nikakav problem ako je to visoka strukovna medicinska škola. Znači, apsolutno je poruka data na vreme i jednostavno se te stvari ne mogu smatrati istom težinom. To nije ni moja volja nego je to odlučeno još pre mog dolaska.Ostao sam dužan još da odgovorim, a to je da je agencija ili telo, kako god ga budemo zvali za akreditaciju, je imalo jednu ulogu, a KAP je jedan njegov stručni organ. Mi moramo da podelimo te uloge i mislim da neće biti dileme ko ga bira, nego da oni javno objavljuju recenzije i sve druge stvari koje moraju da rade, kao i ko ga delegira, a vi da znate samo da će vama da potvrdi ono što će univerzitet i oni koji ga delegiraju birati. Sada je bilo čak da Vlada bira jednu trećinu, a sada ne bira.Tako bira.Tako da je potpuno to jedna moguća diskusija. Gledali smo mnoge zakone evropske, čak i susednih zemalja. Negde ovako, negde onako. Prosto je pitanje izbora ili efikasnosti.Ja lično nemam nikakav problem da li je ovo belo ili crno, samo da je efikasno i da ne koči proizvodnju. prosvetnog saveta sam rekao već objedinjeno.Ja sam doneo jednu studiju za skoro celu Evropu gde postoji tačno šta je uloga tog tela na svakom evropskom prostoru, a podsetio bih Vas da je u vreme vladavine Zorana Đinđića ovo telo upravo imalo takvu ulogu kakvu mi predlažemo sad. To mora biti ekspertska grupa koja i savetuje, i daje i razmatra, i mora biti u jednoj ravni sa oba zavoda.I koleginica nije dobro sagledala kako su zakonski rešena oba stručna zavoda. Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i Zavod za proveru kvaliteta. Znači, tako da ta dva tela dobijaju mnogo veće uloge i veće i modernije kompetencije.Znači, ne možemo raditi, ako menjate ceo obrazovni sistem a imate tela koja su po sebi loše organizovana, a trebaju da idemo u promenu svih nastavnih planova i programa. Mi smo napravili novi nastavni plan i program, i okvir njegov, što je naša zakonska obaveza bila. Hvala Vam. Hvala. Izvolite. vama kao odgovor, pošto sam ja radio 2001, 2002. godine, našu Nacionalnu strategiju u saradnji sa UNICEF-om za zaštitu dece. To je Vaš lični stav, to je Vaše pravo.Vi ste rekli da ne razumete kako dete od 15 godina, adolescent od 15 godina ima prava da sakrije zdravstveno stanje. Moram da vam kažem da postoji nešto što se zove prava deteta. I prava deteta nisu manja nego što su prava roditelja, ne odgovaram sad vama. U našoj javnosti se to često brka, pa se smatra da roditelj ima prava da tuče decu, itd.Mi smo vodili duge rasprave oko toga. Na primer, da li vi pitate nekoga sa 15 ili 16 godina, da li hoće uopšte da se operiše? Da li on daje saglasnost ili vi mislite, dok nije punoletan, do 18 godina da lekar prosto odluči umesto njega?Znači, deca, imaju određena suverena prava i to nije jednostavno pitanje, ali jedno je pravo da bude zaštićeno njihovo zdravstveno stanje i to je nešto što bi se smatralo danas u razvijenom svetu jednim priznatim pravom

celokupan sistem obrazovanja, a koji je bio potpuno zapušten, više od 10 godina, skoro 15 godina, zbog ratova, sankcija, čuda, da bi morao da se postavi temelj.Ono što mene zbunjuje, sada se vraćamo na taj isti sistem kada je pretpostavka da je ceo prosvetni sistem ipak stao na noge i počeo da funkcioniše.Vaše je očigledno mišljenje da je ovaj sistem, da ga Skupština bira, da Vlada u određenim telima delegira trećinu, da je nefunkcionalan.Ono što mene ne vidim da bi ovaj sistem, gde će konkretno ministar, a naravno, predlagači su.Spisak je naveden tu, ali ne vidim zašto bi taj sistem bio efikasniji, jer je mene iskustvo naučilo da je moguće da, nažalost, ministar bude potpuno politička ličnost, a ja neću

da ne duva deci, pa sam pitao, ako se seća bivši ministar Žarko Obradović, šta je sa tim projektom, pa je rekao da ni to nije rađeno godinu dana, iako su odobrena sredstva.Znači, možete da imate, a meni je važnije da sistem funkcioniše, a ne da bude na jednoj ličnosti.

Samo sam ostao dužan ono što smo na Odboru govorili, a to ću svakako prilikom u situaciji da se menja Ustav Srbije, delegirati pitanje obaveznosti srednjeg obrazovanja. To sam rekao i pre nego što sam čuo bilo čiji stav.Sa druge strane, mislim da to nije nešto što će da košta državu više, pa i da košta, ali je već obuka dece dovoljna. Mislim da tu nemamo nikakva probijanja, jer ovo što ste rekli, ja dugo radim u obrazovanju, već 38 godina i taman sam mišljenja i kada je i Žarko bio i kada ste vi mislili, i vi ste Žarko, a evo ja kada mislim, mislim da se ništa nismo pomerili mnogo.Prosto je to moj utisak i moje mišljenje i zato uvek počinjemo od nekog početka, ali mislim da jedna doza odlučnosti da sada to bude kao jedan početni impuls da bi se to povuklo, da bi krenulo stvarno da bude ozbiljnije, mislim u tom smislu da podržavam i potrebu da ljudi budu bolje plaćeni, da se pravi racionalizacija sistema i to su izjave koje svakodnevno dogovaramo sa ljudima. Prosto nas je isti motiv rukovodio. Hvala.

Slažem se da su ovo važni zakoni, mislim da se tu slažemo svi, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolazimo, koju političku opciju zastupamo, ali potpuno je besmisleno i to nije kukanje poslanika koje izaziva animalne reakcije nekih sa druge strane, nego je to jedna realnost.To je da je nemoguće ozbiljno ući u analizu zakonskog predloga koji ima jedan 210 članova, a drugi 150 i nešto članova za 5 dana. Naravno da to može da se pročita, da se pročita i 2 ili 3 puta, ali da li može da se uđe u suštinu tih zakona? Ne.Javna rasprava nije namenjena poslanicima, niti su poslanici pozivani na javnu raspravu. Prema tome, to opravdanje da je javna rasprava trajala ne znam koliko, to nema veze sa nama.Rekli ste da su neke institucije kasnile, te su vas one omele da ove predloge zakona budu prisutni u Skupštini, u neko vreme u koje je normalno. Koje institucije? Ko vas to ometa?Ja koliko znam, u petak je to usvojila Vlada ili u četvrtak. To znači da je Vlada kriva za to. Ako nije Vlada, bilo bi jako lepo da nam taksativno kažete ko i na kakav način je vršio opstrukciju ovog Zakona?Drugo, ako je to izvršeno zašto je hitan postupak? Evo kod Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, praktično, vi u obrazloženju kažete da vam hitan postupak treba da bi ste otpustili neke prosvetne radnike. Tako piše ili ja nisam baš najbolje sa tumačenjem onoga što vi govorite, a to ćete mi reći kada ja završim.Znači, rekli ste racionalizacija, da se uredi sistem, da se zna koliko ljudi gde radi, pa to se valjda radi, ne na dan ili dva pre početka školske godine za visokoškolce ili mesec dana od početka školske godine za osnovne i srednje škole.Vaše opravdanje za hitan postupak ne postoji. Hitan postupak Zakona o visokom obrazovanju je da je zbog finansiranja, zbog statusa studenata koji su na budžetu. Oni treba da pođu na predavanja za neki dan. Kako sada da znaju šta da rade sa svojim statusom?Šta ako sada nekima od njih ili većini njih uvodite takve promene da ste im potpuno poremetili planove, šta će biti sa njihovim finansiranjem i sa njihovim studiranjem? To nije igra. To ne može tako da se radi i nikakvo opravdanje za to ne postoji, osim da nam kažete ko su krivci, pa da ti krivci budu kažnjeni na adekvatan način.Sve drugo bi se svalilo vama na odgovornost, što ja ne želim da kažem. Siguran sam da ste vi imali dobre namere, ali nemojte da dopustite da vas neko opstruiše u sprovođenju tih dobrih namera.Hajdemo prvo o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Naravno, slažem se sa kolegama koje su već govorile i kao što je kolega Žarko Korać, koji me sada ne čuje i gospođa Rašković.Uvodi se hegemonija ministra. Ministar postavlja sve direktore. To je prevelika odgovornost, to se ne radi ni u vojsci, to se ne radi ni u policiji, to se ne radi ni u pravosuđu, to se ne radi ni u sportskim savezima, ne radi se nigde, da jedan čovek preuzme odgovornost za delatnost, za vršenje svoje funkcije, za poslovanja, ako hoćete u 2000 škola, koliko ih već tačno ima.To znači da, ako vi postavljate direktore, da ste vi lično odgovorni za sve što se dešava u svakoj školi. To, naravno, nije prirodno i nije normalno. Pitanje je koji su kriterijumi za izbor tih direktora i pitanje je ko će vam pomagati u tome da izaberete?Da li će to biti partijski činovnici višeg i srednjeg nivoa, ili će to biti neki ljudi koji imaju profesionalno znanje iz te oblasti? Bojim se da ovo drugo nije realna opcija.Samo realna opcija.Samo jedan primer. Vi imate već, koliko sam shvatio, par meseci problem sa direktorom Miroljubom Mosurovićem iz osnovne škole „Svetozar Miletić“ iz Zemuna. Mi imamo tamo proteste. Vi ste rekli svoj stav, ali taj stav nije promenio stav roditelja i većine učenika i nastavnika te škole.Šta se dešava? Kako će to biti rešeno? Hoćete da pozovete neke specijalne jedinice da to rešavaju? Šta se dešava kad bi se tako nešto desilo u 10% od tih dve hiljade škola, dvesta škola, da kolektiv, roditelji, deca, ne budu zadovoljni vašim izborom direktora škole? Šta se dešava? To je na ivici vanrednog stanja. Da ne govorim o najvažnijoj stvari, da deca gube nastavu. Mi imamo ljude na ulicama, to treba policija da obezbeđuje, to treba neke druge službe da se nađu, to, naprosto, nije dobra stvar.Zato, stvar.Zato, direktore škola, i to piše u našim amandmanima, treba da biraju školski odbori koji treba da budu sastavljeni tako da imaju sedam članova, da njih četvoro bude iz kolektiva, odnosno prosvetni radnici, da troje budu iz lokalne

odluke koje su dobre. Da, devet, u redu je, ja sam proverio. Vidim da profesori fakulteta, odnosno viših škola znaju i da računaju do sedam, a ne samo kad zapošljavaju svoje rođake i prijatelje.Prema tome, to je pravi način da se uradi. Imate neke penale, kazne za decu koja krše neke propise koje mi ne vidimo, jer nemamo podzakonski akt kojim se to reguliše, ali se njima određuju kazne. Jedna od kazni je humanitarni rad. Tako piše. Humanitarni rad nigde na svetu nije niti sme da bude kazna. Posebno to ne sme da piše u zakonu koji se bavi obrazovanjem i vaspitanjem. To su temeljne vrednosti. Humani rad nije kazna, osim ako je to sistem vrednosti koji afirmiše koalicija koja sada drži vlast. Ali, humanitarni rad nigde, nigde i nigde nije kazna.Mi predlažemo da pored osnovne škole i srednja škola bude obavezna i mislimo da je to neophodnost, da se ne trabunja sa dualnim obrazovanjem, to je ono obrazovanje da možeš da budeš i keramičar i šef BIA, da možeš da budeš i „mali“ iz Beograda i ministar i ne znam šta. Ne, ajmo mi da uvedemo da srednje škole budu takođe obavezne kao i osnovne škole, a pored toga, naravno, kad je nešto obavezno, po svim uzansama i svim propisima međunarodnim, ali i po nekoj zdravorazumskoj logici, njihovi udžbenici za tu decu moraju da budu besplatni. Za udžbenici da budu besplatni za sve osnovce i srednjoškolce. I da udžbenici budu oslobođeni poreza, a ne da ljudi koji na svoj način pokušavaju kroz polovne udžbenike da pomognu ljudima da se nekako izbore sa tim velikim cenama u besplatnom školstvu, a to besplatno školstvo košta između 10 i 20 hiljada svako dete svake godine, da se to promeni tako što će država svima da obezbeđuje udžbenike. Naravno, ne uvek nove, ima da se napravi jedan sistem da se koriste i polovni, ima tu sistema koji je vrlo, vrlo jednostavan. I to može da se uradi i to treba da se uradi, jer to ima smisla, u odnosu na besmislenu ideju da deci od 7, 8, 10,15 godina oblačimo odela, da im stavljamo kravatu i da bude obrazloženje da je to borba protiv socijalne nejednakosti.Socijalna nejednakost se rešava tako što razvijate privredu. Socijalna nejednakost se ne rešava u sistemu obrazovanja i vaspitanja, nego u ekonomiji, u poreskom sistemu, u sistemu socijalne zaštite, a ne po tome što ćemo da imamo modne kreatorke ili modne kreatore koji će sada da objašnjavaju da je to fenomenalno, da će deca bolje da uče i neće se videti koliko ko ima para. To je besmisleno i to nema nikakve veze.Piše u ovom zakonu da nema u školama stranačkog partijskog delovanja i ja mislim da je to potpuno u redu. Ali, mislim da je u redu, i to je naš predlog, da se zabrani i versko delovanje, bez obzira koje vere, bez obzira na koji način. To ne važi za opcioni predmet veronauke, nego to važi za delovanje verskih organizacija, crkava, sekti i čega god hoćete u školama, to je zabranjeno, to ne sme da bude dozvoljeno. Pre svega zbog toga što su, osim u poslednjem razredu srednje škole to maloletna deca. To ne sme da se dozvoli.Konačno, u članu 7. stav 1. tačka 7) uneli smo ono za šta se borimo već nekoliko godina, a to je akademska čestitost. To je da ljudi treba da budu subjekti u obrazovanom sistemu, budu ljudi koji mogu da se pohvale da su akademski čestiti. Znači, da nisu prepisivali svoje doktorate, svoje diplomske radove, da nisu krali, da nisu kupovali, kao što ste sami rekli malo pre, jeftine i brze diplome.Vi ste pomenuli jedan univerzitet. To nije jedini. Imamo mi „Indeks aferu“ koja stoji 10 godina, pa ne znamo šta je sa tim. Imamo doktorate, malog, velikog, ovog, onog, imamo diplomiranje u nedelju bivšeg predsednika države. To su sve stvari koje ukazuju da je akademski svet, akademski život u Srbiji veoma zagađen poslednjih desetak godina, intenzivno poslednjih pet godina i da to mora da bude rešeno na adekvatan način, a to je da oni koji time rukovode, a to ste vi, da prihvate sistem vrednosti, koji ne bi trebao da bude diskutabilan.Što se tiče Zakona o visokom obrazovanju, u članu 7. gle slučaja, isto, u stavu 1. isto kao i kod ovog prethodnog zakona je bilo pravo mesto da se uvede akademska čestitost kao pojam, ali i kao sistem vrednosti koje je uslov da se ozdravi akademska zajednica u ovoj državi.Naravno da Nacionalni savet ne treba da bira Vlada, to je potpuno besmisleno. Treba da bira parlament, tu se slažem sa kolegama koji su to rekli. Postoje države

Ali, to su države sa dugom demokratskom tradicijom. To su države gde ne može da se desi da ministar kada ga uhvatite da je ukrao pare za neki stan, da to reši tako što ima tetku u Kanadi. To nisu takve države. To nisu države gde možete u sred grada „kompletni idioti“ po rečima predsednika njihove stranke, da ruše u centru grada. To nisu takve države i ta etatizacija je nesprovodiva kod nas.Naravno, mnogi ljudi su prošli kroz osnovno obrazovanje i nisu naučili ništa, to pokazuju svaki dan, ali njih je neka viša sila kaznila, tako da je to očigledno.Mislim da bi trebalo da se zabavite, ministre, nečim što bi vas uvelo na pozitivnu stranu istorije srpske politike, a ne samo u oblasti o kojoj sada govorimo, o obrazovanju, nego i šire, a to je da vi pokrenete preispitivanje svih sumnjivih diploma. Ako je moja sumnjiva, da počnemo od moje, pa da idemo dalje. Da se preispita sve.Za to postoji jednostavan način. Tu vam ne treba policija, ne treba da vam neko „laje“ zbog toga, nego samo treba da se sprovede jedan postupak koji vi dobro znate, koji je vrlo često sprovođen u nekim drugim oblastima, često sprovođen u ovoj oblasti u nekim drugim zemljama. „Lajanje“ na to što neko predlaže nešto nikad nije rešavalo, nego delanje u odnosu na to što neko daje kao svoj predlog. Tako da bih voleo da taj deo vašeg posla bude ono što će dominirati u narednom periodu. Mi ćemo sa 23 amandmana 23 amandmana na Zakon o osnovama sistema i 30 amandmana na Zakon o visokom obrazovanju da pokušamo da popravimo ovo što je započeto.Siguran sam da i kolege iz opozicije imaju dobre amandmane, tako da bi bilo dobro da uvažite to što je ne partijska prisila, nego jedan dobar racionalni pristup ovom problemu, gde smo mi naravno dobar deo ideja i neke potpuno zaokružene amandmane dobili od strukovnih sindikalnih, naučnih udruženja, da to uzmete u obzir i da pokušate da ovaj zakon spasimo na neki način, jer obrazovanje je vrlo važna funkcija u svakoj državi.Strašno je za jedno društvo kad vam dođe do toga da su vam prosvetni radnici višak. To je tužno društvo. Ako imate društvo u kome su učitelji, nastavnici, profesori univerziteta višak, to znači da to društvo ide ka jednom institucionalnom neznanju, a to znači da će to društvo imati velike probleme u svojoj u svojoj budućnosti.Prema tome, ja apelujem na vas, to vaša funkcija, mesto koje vi zauzimate, nadam se i ono što ste radili u vašem prethodnom delovanju vas obavezuje da priđemo ozbiljno ovom problemu i da se prestane sa stvaranjem uslova da 25-30 hiljada mladih ljudi koji su korisnici ili žrtve ovakvih zakona budu ponovo isterani iz Srbije i to se ne dešava slučajno i to nije samo posledica svetske ekonomske krize i migracija, niti je to samo posledica domaće ekonomske krize, koja je, naravno, očigledna, bez obzira na laži koje se emituju sa vrha vlasti o privrednom rastu, o BDP-u i o tim stvarima, po broju nezaposlenih, nego je to jedan smišljen pokret, akt, ideja, proces gde vladajuće stranke u ovom trenutku namerno i ovakvim zakonima rasteruju mlade, obrazovane, pametne ljude iz ove zemlje, da bi dobili mesta oni koji su falsifikovali, krali, koji se finansiraju od tetke iz Kanade i sličnih izvora. To mora da bude prekinuto, to je interes svih građana Srbije, bez obzira za koga su glasali.Ministre, imate obavezu da učinite nešto da taj proces bude zaustavljen, kočenja ili zaustavljanja tog procesa može da bude jedan dobar zakon o ove dve oblasti. Ako mislite i ako se slažete samnom da je nemoguće da se to popravi sa stotinak, 200 amandmana koje mi predlažemo, onda povucite zakone, vratite ih u proceduru kad budu popravljeni, a mi ćemo imati tada i dovoljno vremena i dovoljno želje i odgovornosti da glasamo za jedan dobar zakon. Ovo nisu dobri zakoni. Hvala vam. **Maja Gojković** Reč ima

i nikad nikog nisam slagao, prevario. To možete saznati u ovom gradu od koga hoćete.Preispitivanje svih sumnjivih diploma, slažem se, ali to nije moj posao. U uvodnom izlaganju sam vrlo jasno rekao šta novi zakon sadrži i kako ćemo od sada to da vrednujemo. To je posao pravosudnih istražnih organa, kao što znate dobro. Znači, imamo i alat da neko ne može da plagira. Imamo alat da se formira komisija, da inspekcija izađe i ja ću to vrlo časno raditi.Što se tiče onih pitanja vezanih za etatizaciju, centralizaciju, hegemnoniju, zaista ću morati objedinjeno, jer ću se ponavljati. Ne mislim da je to tako. Prosto ću vam dati dovoljno jasnih razloga zašto u ovom trenutku to treba da bude.Profesor Korać je vrlo jasno rekao da zakoni moraju da prate neki život i stvarnost i mi ako želimo da budemo deo nekog evropskog prostora, mi smo ovo morali da donesemo u jednom delu kada je u pitanju promena načina učenja, rada i svega toga, nastavnog plana i programa i obuka ljudi. Paralelno treba misliti o standardu ljudi i ja se trudim koliko mi daje moj guber i ubeđujem sve u Vladi da to mora da se desi. Tehnološki viškovi je pogrešan izraz, ali je stihijsko obrazovanje nešto što smo do sada imali. Ako imate na učiteljskim fakultetima, ima ih šest u državi, da se upisuje koliko hoćete studenata, iako je to najugroženija struka, jer tu najmanje dece ima, mi sada razmišljamo o nekom alter programu, o njihovoj dokvalifikaciji da bi mogli da uđu u neke druge nastavne procese onog što nam hvali. Recimo da predaju matematiku u petom razredu, neko informatiku, itd, i na tome intenzivno radimo. Znači, nije to samo odseci i stavi negde. Lično mislim da se neću služiti tom metodologijom, a upravo sam je zatekao, tako da briga o ljudima nije samo deklaracija nego zaista i neki plan i ozbiljnost i rešavanje tih problema.Mogu vam posvedočiti, svi sindikati, bez obzira na potrebu da iskažu svoj revolt o plati i štrajk, ali da smo temeljno godinu i nešto dana radili da se svako mesto gde smo uspeli otkrije ko je gde sačuvao direktora. Ima časnih direktora, ima i koji nisu to i to je vrlo jasna statistika. Pravo da vam kažem, trabunjanje o dualnom nije trabunjanje. Jednostavno, to je tema kojom se bave sve civilizovane zemlje sveta. U Trstu, gde je bila Konferencija berlinskog procesa. Sam berlinski proces glavna tema je bila obrazovanje za rad. Možda taj izraz iritira. Mi smo ranije imali tu praksu ili kako god bili zvali. Znači, radnička zanimanja postoje. Postoji i obaveza da se i drugi koji uče određene struke i profile, četvorogodišnje medicinske sestre su uvek imale praksu i sada je imaju, imaju, tako da nefavorizujemo neke priče. Mi nismo precrtali ni nemački, ni austrijski ni bilo koji zakon koji ne možemo da preslikamo. Mi nemamo takvu privredu i upravo o tome se radi. Ovo je samo početak, ali o tom zakonu ćemo imati priliku da se nađemo u redovnom postupku. To nije bilo hitno.Sastav hitno.Sastav školskih odbora, hajde da počnem tu temu sa vama, Zorane. To je najveći problem gde se prave loši savezi i odatle počinje sva nevolja lošeg rada i škole. Ako je to eksterno ocenjivanje jedan od alata, ako je prijavljivanje loših situacija od strane profesora i roditelja i svih živih, a mi primamo desetine mejlova dnevno, počinje priča tako da ko napravi većinu u školskom odboru, on vlada. Ne treba da ga interesuje kvalitet. Ovde nema politike uopšte. paradigma te priče jeste da direktor mora biti najkvalitetnije lice izabrano, da kolektiv to mora da prepozna i da bira on najbolje. Ministar je ovde samo neko ko će da čekira da li su to uradili dobro. Nažalost, može i bez toga,

Sve je demokratski, svi rade svoje, procedure, ali ono zadnje, nije ministar jedan. Ne moram ja 1750 škola da gledam, kao što i svaki poslanik zastupa desetine hiljada građana u Srbiji, pa ne trči za svaki govor da pita svih 10 hiljada šta misle o tome. Znate, ni predstavnik sindikata, koji ima 25 hiljada zaposlenih, ne ide da pita svakoga. Znači, ovde postoje školske uprave, postoje timovi i pomoćnici. Ministar je figura i zadnja reč u tom nizu. Naravno, pretpostavka je da on mora da bude čestit i pošten čovek. Ja sam sindikatima to i rekao – svaki put sledeći birajte ministra koji nije politička ličnost, pa ćete to očuvati,

će i promena Zakona o udžbenicima i videćete originalna rešenja, gde ćemo moći da značajno povećamo i kapacitet broja besplatnih udžbenika i jeftinije udžbenike i digitalne udžbenike. To je cilj izmena Zakona o udžbenicima. Prosto je vezano za škole, pa nekako ide.Kazne i mere disciplinske ili vaspitne nisu ista kategorija. Znači, vaspitna je mera kada deca izađu u park i srede polupani tamo mobilijar ili ofarbaju nešto, voljno ili nevoljno. Da li će ga prvi put naterati zato što ima izostanke, pa će on to kasnije sam hteti, to je vaša procena kao pedagoga. Da li će neko humanitarno da radi mi idemo da obnovimo kroz ovaj zakon. Niko reč nije rekao o đačkim zadrugama, koje upravo to treba da daju kao model ponašanja, nekog preuzetog učenja, finansijske pismenosti i niza kategorija koje ovde niko nije pomenuo, a koje su jako velike novine u našem zakonu.Ako pominjemo PISA testiranja, profesor Korać je izašao, mi smo jedno preskočili, ali o ovome da se nismo godinu dana spremali, bili bi jako loše kotirani, jer finansijsku pismenost nismo uopšte uveli u naše škole, mi sa ekonomskim fakultetom, Narodnom bankom i mnogim institucijama, kompanijama. Koristim priliku da se zahvalim mnogim kompanijama koje su prepoznale gomilu reformskih procesa koji se ovde dešavaju. Bilo je pritužbi da informatika ne može da uđe. Evo, vidite da može. Nema ko da održava sistem? Ima, 400 ljudi je zaposleno za to po školskim upravama. Nema računara? Nabavljeni su. Obuke su urađene. Osnovna mreža je postavljena. Radiće se i lokalna mreža. To su, ljudi, veliki poslovi. To uopšte nije pljuni pa zalepi.Ako je ovo ministarstvo uspelo da to uradi na mimšiće svojom ogromnom voljom, a tek 18. očekujemo korišćenje i međunarodnih kredita i značajnijih budžetskih sredstava, ja sam zaista zahvalan svima koji su pomogli da ovo počne da se dokle god smo sirotinja, da li moramo da zaostajemo za svetom? Možemo li paralelno da pomažemo standard naših zaposlenih, da uređujemo sistem i da u nekim stvarima prestižemo i region. Sa mnogim stvarima koje smo uradili za godinu dana smo prestigli region, verujte mi. Vratiću se ja na ostale poslove.(Zoran Hvala.